av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale». Dersom det i denne sammenheng viser seg å være behov for endringer, presiseringer eller begge deler, ber Stortinget regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer.»

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet (Innst.

(MDG) [15:24:32]: Takk til stats- råden for en lærerik redegjørelse. Internasjonal handelspolitisk konkurranse handler nå stadig oftere om materialene og teknologiene som trengs til det grønne skiftet. Strategisk og økonomisk er det ikke minst her Kina, USA og EU setter mye inn på å vinne. Kina har bygd opp sin grønne markedsdominans ved å bryte WTOs regler for subsidier osv. gjennom mange år. Ingenting tyder på at de har planer om å slutte med det. USA og EU svarer. Også de utfordrer internasjonale regler, der USA reiser hvis Trump tramper på gassen, kan vi spekulere på, men EU kommer til å svare, og Norge kommer til å merke det. Dels på utsiden av alt dette står altså Norge – når vi samtidig skal øke eksport og bygge grønt næringsliv her hjemme. Om dette sa næringsministeren to viktige ting: Han sa for det første at det grønne skiftet blir den største omstillingen i vår historie, altså større enn industrialiseringen og større enn overgangen til oljeøkonomien. For det andre sier statsråden at mens dette historiske skiftet gjennomføres, skal norsk olje- og gassektor fortsette som før. Flertallet her i salen er enig i det. De synes at olje og gass er smart både for det grønne skiftet og for klimaet. Ok, flertallet bestemmer, men flertallet bør merke seg dette: Nesten alle land med olje er enig i at det akkurat er de selv som skal fortsette med olje og gass, mens alle andre land må slutte, slik at vi kan klare 1,5-gradersmålet. Men FNs miljøprogram minnet oss nylig om at summen av alle lands forpliktelser under Parisavtalen ikke vil gi oss 1,5 grader, men 2,9 grader global oppvarming. Det skyldes selvfølgelig at verken Norge eller andre land foreløpig investerer nok i overgangen fra fossilt til grønt næringsliv. I tillegg kommer mange land til å trampe over sine forpliktelser. Vi snakker om 1,5 grader, men har stø kurs for 3 Det har blitt tydelig at næringsministerens virkemidler for å motvirke dette – bygge opp grønn industri i Norge – er for svake i den grønne konkurransen mot Kina, USA og EU. Rex Solar, Norwegian Crystals, Norsun og Freyr er ferske eksempler på at norsk industri taper mot andres gigantsatsing på grønn industri. Norge er ikke på vei til å bli en ledende nasjon på sol og batterier som vi skulle. Sånn går det når den største oppmerksomheten og de viktigste virkemidlene fortsatt går til olje og gass, og det ikke er vilje til å høre på rådene om å sende det viktigste av alle signaler, nemlig å begynne å planlegge oljens sluttfase. sluttfase. Et konkret eksempel på hvorfor oppbyggingen av konkurransedyktig grønt næringsliv går sakte, er Eksfin, som statsråden framhever som et sentralt virkemiddel for grønn eksport. I praksis er Eksfin fortsatt langt på vei et virkemiddel for økt fossil virksomhet. Bare i første halvår i år ga Eksfin 4,1 mrd. kr i lån og garantier til ny olje- og gassvirksomhet. hvis næringsministeren mener alvor med den grønne dreiningen av Eksfin, må han støtte Miljøpartiet De Grønnes forslag i budsjettinnstillingen og instruere Eksfin om ikke å gi lån og garantier til olje- og gassprosjekter.

Til slutt: Statsråden brukte tid på frihandelsavtaler i sitt innlegg. En typisk frihandelsavtale øker, ifølge statsråden, handelen med 50–170 pst. Han nevnte forhand lingene med Mercosur, India, Malaysia, Thailand og Vietnam. Men han nevnte ikke Kina, selv om regjeringen for to uker siden stemte mot å avslutte forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina. Det vil være av stor interesse om statsråden kan avklare om regjeringen virkelig sikter mot en frihandelsavtale som øker handelen med Kina 50–170 pst., samtidig som PST trekker fram Kina som viktigst i sin nasjonale trusselvurdering.

i redegjørelsen, i fem konkrete punkter. For det første: Det er godt å se at det er stor enighet om at internasjonal handel har dannet grunnlag for både økonomisk og sosial utvikling i hele verden. Veksten i handelen har de siste tiårene løftet en milliard mennesker ut av fattigdom, og vi skal videre. For Norges del ville vi heller ikke opplevd den enorme velstandsutviklingen som vi har gjort hvis det ikke hadde vært for handel. For det andre: Vi ser alle at det regelbaserte handelssystemet som har tjent både Norge og egentlig hele verden godt, nå er under press. Det er viktig å understreke at Norge er en sterk forsvarer av et regelbasert handelssamarbeid. Gjennom Verdens handelsorganisasjon, EØS-avtalen og ikke minst stadig flere frihandelsavtaler har vi sterke pilarer i en aktiv handelspolitikk. Uten slike rettslige rammeverk var det den sterkestes rett som ville gjelde. Vi ser likevel at stormaktspolitikken er tilbake. Vi risikerer at verdensøkonomien fragmenteres. Det vil redusere fordelene av økt handel, det vil bidra til at vi får færre virkemidler i klimakampen, og det kan også bidra til at vi har mindre forutsetninger for å lykkes med de andre store oppgavene vi har, også geopolitisk og sikkerhetspolitisk, blant våre allierte og samarbeidspartnere. For det tredje: Hele verden skal gjennom en grønn omstilling. Hele økonomien skal avkarboniseres. Og til representanten Hansson: Ja, det er den største omstillingen i menneskehetens historie. Det tror jeg vi er enige om, det er dessverre foreløpig ikke noen felles global tilnærming til hvordan handelspolitikken skal være med og svare på disse utfordringene og være et virkemiddel i klimapolitikken. Min ambisjon er at Norge skal lede an i dette arbeidet. Vi skal være med og pushe verden og handelssamarbeidet framover og være med og gi verden et rammeverk for hvordan handelspolitikk kan bli klimapolitikk.

Norge skal gjennom deltakelse i nye viktige europeiske initiativer utnytte mulighetene vi har i samarbeidet med EU, til fordel for norsk næringsliv og til fordel for Europa, fordi vi er sammen om dette. Det er altså ikke riktig at vi står på gangen. Snarere tvert imot fører vi en aktiv europapolitikk. Vi har fått på plass den grønne alliansen, vi får på plass stadig nye partnerskapsavtaler med vi deltar i ministermøter på stadig flere områder i EU. Vi har oppgradert europapolitikken. Så er EØS-avtalen et nasjonalt kompromiss. Det norske folk har to ganger stemt nei til norsk EU-medlemskap. Det kan vi ha mange ulike meninger om, men vi har den avtalen vi har, og for regjeringen er det viktig at vi griper mulighetene og utnytter handlingsrommet – at vi er på ballen. I tillegg til det er det en verden utenfor Europa. Derfor er jeg glad for at vi for tiden er i forhandlinger om omfattende frihandelsavtaler, med store markeder, som f.eks. India, Mercosur, Malaysia, Thailand og Vietnam. og Vietnam. Jeg har vært i India to ganger i år. Jeg planlegger den tredje reisen allerede til uken. Det er framgang i de forhandlingene, men det er, som alltid, krevende når Norge skal forhandle med store land. Internasjonal handel skal ikke skje på bekostning av mennesker, samfunn og miljø. Det er ikke greit når mennesker og miljø blir utnyttet. En rettferdig verdensorden er mulig. Internasjonal solidaritet må ikke bare blir en festtale. FNs 17 bærekraftsmål skal ha betydning også for handelspolitikken. Her kan også Norge spille en aktiv rolle, og det gjør vi, ikke ikke minst norske bedrifter, som går foran med samfunnsansvar, med åpenhet, gjennom å ta internasjonalt ansvar og gjennom å bidra til mer bærekraftig utvikling gjennom en rettferdig handel som setter mennesker i sentrum. sentrum. Det skal vi være stolte over. Det skal vi bygge opp under. Det skal vi fremme. Ja, den norske modellen, også i handelspolitikken, skal vi ta med oss ut i verden. Avslutningsvis: Jeg er Jeg er glad for at vi nå er i gang med arbeidet med en ny stortingsmelding om grønn globalisering og handel. Den stortingsmeldingen vil tydeliggjøre Norges handelspolitiske prioriteringer i det grønne skiftet vi står overfor. Jeg er helt enig med representanten Knag Fylkesnes – som har vært en aktiv pådriver for at denne redegjørelsen har funnet sted, takk for det at Stortinget er med på å legge føringene for norsk handelspolitikk. Den muligheten har Stortinget nå i denne debatten, og ikke minst også når Stortinget skal ta stilling til stortingsmeldingen. Jeg gleder meg til konstruktivt samarbeid om det. Presidenten

tett sammenheng, og det snakkes om strategisk autonomi og «resiliens» – eller motstandsdyktighet – alt er viktige ting. I den forbindelse hvert fall fra EUs side, forhandler frihandelsavtaler, bindes landene tettere sammen, ikke bare på det rent handelstekniske, men også på andre områder. Det var snakk om både industripartnerskap og andre partnerskap.

på det som ser ut til å bli et nytt regime for frihandelsavtalene? Statsråd Jan Christian Vestre [15:35:54]: Takk for et veldig godt spørsmål, som også viser at representanten har veldig god forståelse av det som nå skjer. Det er en problemstilling som jeg også har reist med kollegaer i EFTA, orientert de andre EFTA-landene om hvordan Norge nå jobber med strategiske partnerskap og industripartnerskap. Det er jo ikke bare i en europeisk kontekst, det er også over kontinentet, og det er forhåpentligvis etter hvert med land i sør og i øst. Det opplever jeg at det er stor interesse for. Så tror jeg vi må erkjenne at sånn som mye av den internasjonale handelspolitikken er organisert, har en kanskje ikke i stor nok grad tatt inn over seg at handelspolitikk nå i større grad også er industripolitikk, geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Det gjør at EU har oppdatert sin handelspolitikk, og det kan godt være at det er naturlig at også EFTA skal ta sånne initiativer. Så er det viktig at Norge også har en selvstendig rolle. Vi deltar aktivt i EFTA-sammenheng, og vi deltar også aktivt bilateralt og multilateralt, fordi vi mener at vi har funnet en måte å håndtere dette på som viser seg å være ganske effektiv. Torgeir Knag Fylkesnes

Handel gjeld også med ting som kan vere sensitive når det gjeld humanitærretten. Noreg er ein våpenprodusent og har selskap – også statseigde – som produserer våpen. Det har kome fram at dotterselskapa til Nammo har selt militært utstyr til Israel. Kan statsråden gjere og har statsråden kunnskap om, det totale omfanget av leveransar frå norskeigde våpenselskap og dotterselskap til Israel? [15:38:02]: Dette er et tema som er veldig viktig, og som jeg forstår at det er stor folkelig interesse for. Det er en vanskelig sak som strengt tatt ikke helt hører hjemme i denne debatten, men jeg svarer selvfølgelig på alle spørsmål jeg får fra Stortinget. Det er ikke handelspolitikk, det er eksportkontrollpolitikk, og det er eierskapspolitikk. Når det gjelder eksportkontrollen, har flere statsråder orientert Stortinget om at det ikke er norskproduserte våpen som brukes i denne konflikten, eller som er eksportert til de landene vi snakker om. Så er det riktig at bl.a. Nammo har datterselskaper i USA. Nammo er halvveis eid av den norske stat, den andre halvparten er eid av den finske stat, og datterselskap i USA må operere innenfor amerikansk eksportkontroll. Norge har ingen påvirkning på amerikansk eksportkontroll. Jeg er ikke kjent med det som måtte være av omfang, men jeg har forsikret meg om at selskapet har gjort aktsomhetsvurderinger, også i lys av de forferdelige scenene som utspiller seg i Gaza. Torgeir Eg er klar over at det kanskje er eit grensetilfelle, men det rører ved handelspolitikken fordi det er handel med våpen.

at ein skal opne opp for stadig meir e-handel, mens mange land, deriblant Noreg og land i sør, har vore redde for både dette med personvern og sikkerheit og at dei store internasjonale selskapa, Amazon osv., rett og slett

Takk for spørsmålet. Jeg antar at representanten henviser til ehandelforhandlingene som foregår i WTO-regi, og det er det strengt tatt utenriksministeren som har ansvar for. Jeg skal forsøke å svare også på det. Det er veldig viktig for oss at vi ikke setter personvern i spill. Vi har et felleseuropeisk regelverk for dette, GDPR, som mange er kjent med. Norge deltar aktivt i disse forhandlingene, det er også viktig for Norge. Vi er opptatt av at utviklingsland og andre land skal ha nødvendig fleksibilitet og regulatorisk handlingsrom til å ivareta sin egen befolkning.

Der diskuteres subsidier av fossil energi – også dette ligger til utenriksministeren. Jeg fikk også spørsmål om vi støtter at flere land går sammen framfor at alle land går sammen. Den norske posisjonen er at alle land bør gå sammen gjennom WTO, men er ikke det mulig, er det kanskje bedre av og til at noen starter som spydspisser for så å bringe WTO framover.

sta dig sterkare Kina som bruker handelspolitikk strategisk, også som sikkerheitspolitikk, vi i land som er opptekne av ein rettferdig og fri handel, må stå saman og finne felles strategiar på det næringsministeren var inne på. Korleis vurderer næringsministeren

[15:42:14]: Dette er et av paradoksene med vår tilknytning til EU. Vi må akseptere den arkitekturen som EØS-avtalen bygger på. Den er at vi er en del av det indre markedet, men Norge vil aldri automatisk bli en del av de avtalene som EUs 27 medlemsland sammen inngår med andre økonomier, f.eks. de amerikanske. I en del tilfeller vil det ikke være rettslig mulig, og i en del andre tilfeller vil det ikke være politisk mulig. Det kan også være at det ikke er praktisk mulig. Derfor er det så viktig at Norge reorienterer seg, derfor jeg snakker om handelspolitikk 2.0. Vi trenger å utvide den arkitekturen med et nytt og bedre rammeverk. Da regjeringen tok initiativ til og signerte Green Alliance og industripartnerskap med EU, var det nettopp for å være med i prosesser som handler om handels- og industripolitikk. Vi gjør tilsvarende med USA; for to uker siden signerte vi en avtale med amerikanske myndigheter og den amerikanske regjeringen om et utvidet strategisk industrielt samarbeid. Det er nettopp for å finne veier som gjør at også Norge blir sett og ikke blir stående utenfor. Alfred Jens

å seie at denne regjeringa talar med to stemmer i Europa-spørsmål. Vi har nettopp fått ein ny kommunal- og distriktsminister som proklamerte på sin første dag som statsråd at for han er EU hovudfienden i distriktspolitikken, og at EU er den absolutte motsatsen til det han skal arbeide for som distriktsminister. No er ikkje statsråden som står her, distriktsminister, men han er i alle fall distriktsnæringsminister og veldig oppteken av gode rammevilkår for næringslivet i distrikta. Eg håpar statsråden kan stadfeste til det temaet vi snakkar om her, handelspolitikk, ser ikkje næringsministeren på EU som sin hovudfiende, verken for distriktsnæringslivet eller for bynæringslivet, men tvert imot ser fordelane med tettare samarbeid. [15:44:23]: Det kan jeg bekrefte. Hurdalsplattformen slår også fast at EØSavtalen ligger til grunn. Det betyr bl.a. at vi skal ha et aktivt forhold til Europa.

uansett hvem den består av, vil ha partier som er for eller mot EU-medlemskap, eller for eller mot medlemskap i EØS. Det er også en velkjent utfordring på borgerlig side, med et relativt stort parti som også er mot EØS-avtalen. EØS-avtalen. Hvis vi skal være litt sjenerøse, siden det nærmer seg jul, er det sånn at alle regjeringer i Norge har klart å finne ut av Europa-spørsmålene. La oss ikke gjøre den

forsøkte å få fram. Det er vel ganske mange representanter fra representantens eget parti som også er skeptiske til EØS-avtalen, til økt integrasjon med Europa, til Europas kraftpolitikk m.m. Det jeg forsøkte å få fram, er at det er ulike oppfatninger om hvor tett Norge skal være knyttet til EU, og hvilke avtaler som skal ligge til grunn for mange sider av norsk politikk. Det får vi bare forholde oss til – og utnytte handlingsrommet så godt vi kan.

orienteringa til næringsministeren blei det sagt at Noreg er i forhandlingar med EU om å forbetre handelsregimet for sjømat, og at forbetra marknadstilgang er ein føresetnad for ny avtale om EØS-midlar. Dette er det nyleg også gjort greie for av utanriksministeren, der det også har blitt sagt at No reg er EU sin største leverandør av sjømat, at forbrukarane i EU ønskjer trygg og sunn norsk fisk, norsk sjømat bidreg til vesentleg økonomisk aktivitet og sysselsetjing i EU, og dertil at norsk sjømatproduksjon gjev vidare både forsyningssikkerheit, autonomi og robustheit i Europa.

Her blei det opplyst at Noreg i fjor eksporterte over 850 000 tonn fersk og fryst laks til EU, mens det av røykt laks berre blei eksportert 586 tonn.

pst. Tollsatsar som dette er eit stort hinder for tilverking av norsk sjømat og fører til redusert verdiskaping, færre arbeidsplassar og mindre aktivitet langs kysten av Noreg. I rapporten Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien, frå 2022, går det fram at styrkt marknadstilgang og reduserte tollsatsar er svært viktig, men dette krev at myndigheitene i langt større grad enn til no er villige til å prioritere marknadstilgang for sjømat i arbeidet med handelsavtalar. Men regjeringa gjer det motsette, for samtidig som ein altså vil krevje reduserte tollsatsar for norsk sjømat til EU, styrkjer regjeringa tollvernet på norske landbruksprodukt og varslar at det også vil skje med fleire produkt.

tydeleg på at slike einsidige tollgrep frå norsk side for landbruksprodukt er uheldige, og han trur det vil skape kraftige reaksjonar i EU. Dessverre ser ikkje tollkritikken ut til å gjere inntrykk på regjeringa, som dermed i realiteten nedprioriterer sjømat og sjømatnæringane våre. Takk vil også starte med å takke næringsministeren for en grundig redegjørelse om norsk handelspolitikk. Norge er helt avhengig av handelen med utlandet både på import- og eksportsiden. Det er derfor gledelig at vi nå får denne debatten her på Stortinget. Arbeiderpartiet har alltid vært en forkjemper for et åpent, regulert, forutsigbart og rettferdig handelssystem. Eksporten av norske varer og tjenester er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Næringsministeren var derfor tidlig ute med eksportreformen Hele Norge eksporterer. Den har som mål å øke eksporten, utenom olje og gass, med 50 pst. innen 2030. For at norsk næringsliv skal styrke sin konkurranseevne og lykkes internasjonalt, er vi avhengig av et regelbasert handelssamarbeid. Verdens handelsorganisasjon, EØS-avtalen og frihandelsavtaler med mer enn 40 land, har tjent oss vel og bidrar til bedre markedsadgang, og at norske bedrifter får bedre konkurranseevne internasjonalt. For at man skal kunne trygge arbeidsplasser i eksportnæringene våre, må vi sikre bedriftene god tilgang til markedene også ved å stille til rådighet konkurransedyktige virkemidler. Hele Norge eksporterer er reformen der vi vil legge til rette for at myndigheter, næringsliv og virkemiddelapparat skal jobbe sammen i et offentlig-privat partnerskap, gjøre offensive framstøt i utpekte markeder der næringslivet vårt har et stort potensial for å lykkes. For Arbeiderpartiet er det svært viktig gjennom eksportreformen at vi sørger for at Norge har en god og positiv handelsbalanse over tid. Og til nettopp handelsbalansen: Fordi Norge er en liten, åpen økonomi har også næringsministeren vist til at det er viktig at vi har en god import til Norge. Det gir både næringslivet og den vanlige forbrukeren et bedre utvalg, økt konkurranse og lavere priser for oss alle. Og i en tid der det er mye fokusering på importvern av landbruksprodukter, er det også fint at vi kan ha en av de laveste tollsatsene på industrivarer. Helt til slutt vil jeg bare vise til at jeg satte stor pris på at næringsministeren i sin redegjørelse snakket om hvordan internasjonal handel grunnlag for økonomisk og sosial utvikling i fattige land. Ifølge Verdensbanken har veksten i handelen de siste tiårene løftet en milliard mennesker ut av fattigdom. Regulert internasjonal handel og samarbeid er viktig for å oppnå en bærekraftig og rettferdig utvikling. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at Norge fortsetter arbeidet for at utviklingslandene skal bli bedre integrert og dra nytte av det internasjonale handelssystemet.

meiner eg det er viktig at vi greier å kome oss vidare i debatten som ofte går på matområdet, der vi ofte på rein refleks snakkar om at vi er eit land med defensive område som landbruk

vidareutvikle og til dels leggje bak oss. Det at vi på eit overordna nivå har ein fri handel, ein open handel og system som

matvarer, altså mat generelt. Den rapporten er tung i sine tilrådingar om at det faktisk er avgjerande for heile matberedskapen heile matberedskapen – at vi klarer å sikre eit opent og velfungerande handelssystem som gjev moglegheit til å distribuere produksjon av mat over landegrenser. Det er spesielt viktig, igjen, fordi vi er eit lite land. Norsk matvareforsyning er avhengig av internasjonal handel. Det handlar om at vi sjølvsagt importerer noko av maten vi et, sjølv om vi prøver å bli meir sjølvforsynte, men vi er også ein stor eksportnasjon når det fisk og sjømat, samtidig som vi har ei landbruksnæring som i framtida òg vil ha stadig større moglegheiter til eksport over grensene av rein, norsk mat av høg kvalitet viss vi stiller oss rett. Noreg er ein matnasjon. Vi er avhengige av eit rammeverk som gjer det mogleg for oss å eksportere mat i størst mogleg grad. Samtidig veit vi at den globale matvaretryggleiken, viss vi løftar blikket litt utover vår eigen situasjon, og spesielt for fattige land, er avhengig av at vi har ein fri og open verdshandel, der land kan handle med kvarandre og auke også den samla matvareberedskapen. Så den rapporten departementet har fått, meiner eg er viktig, og det er viktig at han blir lagt til grunn for vidare heilskapleg politikk frå regjeringa

om å bruke handelspolitikken til å fremje våre overordna felles mål om ei grønare og meir rettferdig verd, osv. Så møter ein kanskje på utfordringar på vegen, men akkurat når det gjeld toll og tollpolitikk knytt til jordbruksvarer, får eg det ikkje til å gå heilt opp.

grønt og korn, og å stimulere til auka bruk av beite- og utmarksressursar og andre verkemiddel for å kutte i bruk av soya og andre utanlandske forråvarer med høge klimaavtrykk. leirtalet forventar at ei slik kursendring blir tydeleg signalisert, slik at norsk landbruk allereie no kan starte nødvendig omlegging.» omlegging.» Grunnen til at eg seier dette, er at toll først og fremst er eit verkemiddel for å skjerme norsk matproduksjon. Det er ikkje for å vere vanskeleg,

vere tilhengjar av eit stadig svekt tollvern av norsk matproduksjon. Det går berre ikkje. Eg har veldig, veldig lyst til å høyre representantar frå dei partia kome og forklare logikken i ein sånn framgangsmåte. For oss i SV er

rett og slett skal få realisert våre målsetjingar om å få gjenreist norsk landbrukspolitikk. I same innstilling såg eg faktisk at Venstre på mange måtar tok til orde for at ein skulle oppretthalde

[15:59:46]: Jeg må si meg enig med den siste representanten i det overordnede budskapet, i at vi som Norge kanskje ikke er tjent med å alltid forsøke å lage en motsetning mellom sjømatinteressene og det at vi også på land produserer trygg, sunn, bærekraftig mat. Det er Norge. Vi Vi har ressurser på land, og vi har ressurser i havet. Det er flott. De skal vi ta vare på og forvalte på en bærekraftig måte. Det betyr også at vi har noen offensive og noen defensive interesser, som alle andre land har, og det forsøker vi på en balansert måte å ivareta.

understreke at vi skal følge opp den rapporten vi har bestilt om norsk matvareberedskap, og her er vi nødt til å tenke gjennom dette en gang til fordi verden rundt oss er fundamentalt endret. Det betyr ikke at norsk matvareberedskap ikke er god, for rapporten viser jo nettopp at den er det. Men det er også her behov for å se over virkemidlene en gang til. Og så til representanten Grotle: Jeg kan altså altså understreke og betrygge om at vi alltid jobber for løsninger som skal sikre mest mulig og best mulig markedsadgang for sjømat til EU. Norsk sjømateksport er jo et fantastisk eventyr. I fjor eksporterte vi sjømat for 150 mrd. kr, og jeg mener å huske at om lag 60 pst. er til EU «still counting». Dette er verdiskaping på sitt aller beste – kystarbeidsplasser, investeringer og sunn matproduksjon. Det bidrar til at vi får proteiner til Europa. Det er en enestående suksesshistorie. Selvfølgelig er en er en viktig del av norsk handelspolitikk å jobbe for bedre markedsad gang også for sjømaten, og det gjør vi. Også her er vi opptatt av å ha en best mulig totalpakke med EU. Som representanten vet, foregår det parallelt med EØS-forhandlingene med forhandlinger om adgang for sjømat. Regjeringen ser selvfølgelig dette i sammenheng. Utenriksministeren har signalisert et håp om å komme i mål med EØS-forhandlingene før jul. Det har også visepresident Šef?ovi? i EU-kommisjonen Det er ambisiøst. Det er nå en intensiv og krevende fase, men jeg håper at vi kommer i mål, for dette er viktig også for å kunne se framover og ta tak i mange av de andre viktige spørsmålene vi står overfor. Så synes jeg ikke at en skal overvurdere betydningen det å gå fra krone- til prosenttoll har for våre offensive interesser knyttet til sjømat. Det er altså snakk om hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri, som er varer vi har tradisjon for å produsere i Norge. Der har vi et svakt tollvern i dag,

(V) [16:03:02]: No har eg berre ein veldig kort merknad for å svare på utfordringa frå representanten Fylkesnes, men kort: Ja, vi har ein svær jobb å gjere med å vri norsk landbrukspolitikk i grøn retning. Det har vi mange verkemiddel og mange moglegheiter til å gjere, ikkje minst over landbruksavtalen og landbruksoverføringane våre og vridinga der. Det er heilt rett

og puttar dei inn i eit forhandlingsrom, der det handlar om kroner og øre på statsbudsjettet – for det er det SV no gjer. Ein rotar saman budsjettforhandlingar om å flytte pengar over statsbudsjettet og det å gjere endringar på eitt

Det er sannsynlegvis eit dårleg forhandlingstrekk, det er eit dårleg utspel. Så blei det nærast litt latterleggjort no at når ein går frå kroner til prosent, er det nokre få produkt

av det Konkurransetilsynet også har sagt, nemleg at det kan vere forstandig og fornuftig å sjå på tollvernet, og at vi kan få til betre løysingar utan at det blir ei ulempe for landbruket for landbruket vårt. Det har altså ikkje regjeringa vore interessert i å gjere.

det, som har den svakaste sjølvforsyninga av alle. I ei verd der klimaendringane gjer ting meir usikkert og matsikkerheita er utfordra, er det openbert mest ansvarleg sikkerheitspolitisk å styrkje eigen matproduksjon. Viss ikkje ein gjer grep i tollpolitikken, vil det vere utruleg

eller ein kan gjere det ved å skjerme det gjennom tollpolitikken. Dei forslaga vi har kome med, er ikkje å høgne tollbarrierane, men å etablere dei, stoppe dei frå å falle, som kronetoll faktisk gjer.

men ein kan ikkje bagatellisere og nesten snakke ned sjømatindustrien som om det ikkje er mat. Innstilling fra næringskomiteen om Representantfor- slag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Roy Steffensen, Bård Hoksrud og Silje Hjemdal om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft og Representant- forslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thors- vik og Sveinung Rotevatn om å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon

(ordfører for saken): Stortinget behandler i dag forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft og å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon. Jeg vil takke forslagsstillerne fra Fremskrittspartiet denne saken på dagsordenen i Stortinget. Det er en viktig debatt og en viktig sak vi skal debattere.

i synet på hvordan politikken kan legge til rette for mer nyskaping, vekst og sunne bedrifter, og på den andre siden i hvilke hindringer som står i veien for å nå målet om et velfungerende næringsliv, som er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser for vår fremtidige velferd. Det er to oppfatninger og to syn som står mot hverandre for å nå de målsettingene, og det kommer veldig tydelig og klart frem i denne saken. Selv om vi hører retorikken om næringspolitikken, fremstår politikken helt annerledes. Her står det svart på hvitt i innstillingen, veldig tydelig, hvordan venstresiden og høyresiden i norsk politikk har helt

Det er avgjørende med stabilitet og forutsigbarhet for investeringer og utvikling av bedrifter, nyskaping, entreprenørskap og et mangfold i privat eierskap. Det er egentlig noe hele komiteen stiller seg bak.

med brå avgiftsendringer og raske skatteøkninger, skaper uforutsigbarhet og utfordringer for norske bedrifter og norsk eierskap som vi sjelden har vært vitne til før. Den samlede eierbeskatningen er nesten doblet fra 2021 til 2023. Det er ikke uten grunn at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre uttrykker en veldig tydelig bekymring for uforutsigbarheten og det økte skatte- og avgiftsnivået virksomhetene nå opplever under Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen. Forutsigbarhet og skatter som holdes nede, er etter Høyres mening avgjørende for investeringer og utvikling av bedrifter. Noe av utfordringen med formuesskatten er at den utgjør en ulempe for norske investorer sammenlignet med andre utenlandske investorer og motiverer kapitalog ressurssterke nordmenn til å flytte ut av landet, noe vi har sett den siste tiden. Under Solberg-regjeringen ble det samlede skatteog avgiftsnivået redusert med 34 mrd. 2021-kroner siden 2013. Under nåværende regjering har skattenivået økt med titalls milliarder kroner på knappe to år. Under Solberg-regjeringen reduserte vi selskapsskatten, og vi reduserte eierbeskatningen. Høyre er bekymret for at man i den geopolitiske og ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, ikke tilstrekkelig hensyntar en næringspolitikk som også er med på å beskytte våre interesser. Norge må være et trygt og attraktivt land å investere i, og vi må passe oss for å skyve investeringer til land som ser på næringspolitikk som stormaktspolitikk. Norge som investeringsmarked må ikke tape konkurransekraft mot andre markeder. Høyre ønsker mer stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene. Det gjenspeiler seg også i våre budsjetter. Vi er bekymret for mangel på kompetanse. Høyre er opptatt av at det er avgjørende å satse på kunnskap og kompetanse for å håndtere samfunnsutfordringene,

Jeg vil også takke re- presentantene for deres forslag. Det er fint at opposisjonen er på hugget og kommer med gode ideer for å tilrettelegge for norsk næringsliv og oppstartsbedrifter. Da er det også fint å kunne informere om at mange av forslagene er litt som å sparke inn åpne dører. dører. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi kontinuerlig jobber med å utvikle rammevilkårene for næringslivet, slik at vi legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det er også viktig for meg å presisere at det går godt i norsk næringsliv, til tross for skremselsbildet som enkelte av forslagsstillerne her forsøker å male. Eksporten fra fastlandet har satt nye rekorder, vi har en investeringsboom i norsk fastlandsnæringsliv, i starten av 2023 ble det i snitt skapt 6 000 nye bedrifter hver måned, og konkurstallene er fortsatt lavere enn før pandemien. Rammebetingelsene for næringslivet i Norge ligger i all hovedsak fast, og det norske næringslivet nyter godt av fortrinn som høy grad av tillit, tilgang til kapital, høyt kvalifisert arbeidskraft, naturressurser, internasjonale markeder og gode offentlige tjenester. For Arbeiderpartiet er arbeidet med å forenkle eksisterende regelverk og digitale løsninger for næringslivet viktig, deriblant det offentlige virkemiddelapparatets Én vei inn. Dette er også viktig for de små selskapene som har begrensede ressurser å bruke til administrative byrder. Hele næringslivet er viktig for Arbeiderpartiet, fra oppstartsselskaper til de store industriaktørene, men vi ser at gründere og oppstartsbedrifter trenger andre virkemidler enn de store. Vi ønsker å tilrettelegge bedre for oppstartsbedrifter – ikke bare for å skape arbeidsplasser og vekst, men også for å lykkes med den grønne omstillingen og tilpasse oss et omskiftelig verdensbilde. Jeg setter derfor pris på at forslagsstillerne peker på mange momenter som er av betydning for å få fram gode og vekstkraftige oppstartsbedrifter. Det Det er nettopp derfor det også er så gledelig og viktig at næringsministeren nå har lansert at det skal komme en helhetlig stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen vil bl.a. se på kapitalmarkedet, kompetanse og sosiale ordninger, men også på EUvirkemidler og innretning av det næringsrettede virkemiddelapparatet for både eksisterende og nye næringer i hele landet. Dette er politikk Arbeiderpartiet har vært pådriver for lenge, vi har i dette arbeidet påpekt at det er spesielt viktig at vi ser på kvinners representasjon i oppstartsbedrifter, og hvordan vi kan tilrettelegge og lage ordninger slik at vi oppnår bedre likestilling. likestilling. Når det gjelder flertallsforslagene som ligger i innstillingen, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgt å gå inn i dem. Som tidligere nevnt er dette litt som å slå inn åpne dører, for her har vi allerede prosesser på gang. Arbeiderpartiet er opptatt av at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha gode rammebetingelser, og vi ser at det finnes forbedringspotensial. Det er også derfor regjeringen, gjennom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, har gjennomført en innspillsrunde om hvilke utfordringer selvstendig næringsdrivende og frilansere selv opplever, og hvordan de opplever sine rettigheter. Denne runden er allerede gjennomført, og det jobbes nå med innspillene. Siden dette fort vil få budsjettkonsekvenser, vil potensielle tiltak komme til Stortinget i forbindelse med Prop. 1 S for 2025. for 2025. Det ligger en stor jobb foran oss framover. Vi skal rette investeringene og virkemidlene inn mot et framtidsrettet næringsliv som raskt kan bidra til den grønne omstillingen. Her trenger vi alle gode krefter med oss, kvinner og menn og store og små bedrifter, i hele landet. (Sp) [16:19:36]: Salen er full av engasjerte personer som sitter i næringskomiteen, og som ønsker å skape større verdier til fordeling for den felles velferden, samtidig som vi skal både og ha en grønn omstilling. Forslagsstillerne har kommet med mange forslag, hvor noen av dem vil være en del av det løpende arbeidet til regjeringen, og det vil være en del av det løpende arbeidet som pågår her i Stortinget.

og for så vidt i iverksettelsen av meldinger som skal lede fram til videre arbeid, hvor også Stortinget blir involvert. Regjeringen har hatt en god dialog med næringslivet for å identifisere hindringer for etablering av næring i Norge, og det er tatt aktive grep for å komme dette i møte.

og bidra der det er mulig, naturlig og fornuftig, er det overordnet sånn at norsk økonomi er i høygir. Det betyr ikke at det ikke er mørke skyer i horisonten. Som den forrige debatten om den handelspolitiske redegjørelsen viser, påvirkes vi i stor grad av det som skjer utenfor utenfor landets grenser, hvor vi selvfølgelig må agere som fellesskap – også den til enhver tid sittende ansvarlige regjering. Jeg er enig med forslagsstillerne i at et velfungerende næringsliv er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser i hele landet. Det er det som sikrer vår felles velferd. Denne diskusjonen er jo ikke ny, og den pågår hele tiden i næringskomiteen og for så vidt i offentligheten.

mangel på ledige jobber eller muligheter, for å bruke det uttrykket. Det er mangel på folk som er den store utfordringen, og også mangel på riktig utdanning i de bransjene der det er nødvendig for at man skal ha et fagbrev, man skal ha en spesiell kompetanse knyttet f.eks. til automatiserte maskiner eller teknologier osv. Det er et samspill hvor næringspolitikken kompetansepolitikken er nødt til å spille på lag, og hvor vi også er nødt til å spille på lag med næringslivet for å utdanne folk. En del av denne regjeringens politikk er nettopp at vi skal styrke samspillet mellom næringslivet og offentlig kompetanse, ikke minst gjennom virkemiddelapparatet, hvor man også skal hjelpe bedrifter fram og opp

bl.a. gjennom Hurdalsplattformen, hvor man som et resultat av dette har fått det vi kaller Én vei inn, nettopp for å forenkle det, særlig for små bedrifter i oppstartsfasen, hvor man er veldig sårbar. Det er av betydning for å lette den administrative byrden.

en helhetlig stortingsmelding knyttet til dette med gründere og oppstartsbedrifter. Da får man svar på flere av de spørsmålene som representantene etterspør i sine forslag, og som jeg for øvrig ønsker å gi honnør for. Det betyr at det vil bli en interessant diskusjon, både innspillsmessig og når meldingen kommer til Stortinget for behandling etter at den nødvendigvis har vært på høring, noe som er god norsk tradisjon.

hvor man også blir nødt til å gjøre noen tilpasninger i lovverket etter at man har hørt næringslivet og andre offentlige interessenter, kommuner og fylkeskommuner og for så vidt øvrige statlige instanser å vise til hvordan man kan forenkle og forbedre dette, sånn at vi skaper mer i fellesskap. Det gjør at vi kan sikre velferden for framtidens generasjoner og løse de øvrige problemstillingene som vi er nødt til å få til.

Men det er jo ikke viktige mål i seg selv, det er et middel for å bake kaken i Norge større, for å skape større velstand for oss som bor her og de som kommer etter oss. Jeg skulle selvfølgelig sett at flere av forslagene våre fikk flertall her i dag. Likevel er jeg glad for at det ene forslaget får flertall, nemlig at regjeringen må fremme forslag om bedre ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap og sykdom. Det kan være et hinder for mange, rett og slett fordi ordningene er dårligere og mindre trygge enn for «vanlige ansatte». Jeg er også glad for at næringsministeren har varslet at det kommer en egen gründermelding i 2024. Det er i alle fall et godt steg på veien mot en bredere og større debatt om temaet, og så gjenstår det å se hva som kommer hva som kommer ut av meldingen i form av konkret politikk. Jeg mener det ville vært fornuftig å vedta mer politikk på området her i dag. Noe av dette handler åpenbart om noe vi også diskuterte her i salen i forrige uke, og sikkert uken før det også, nemlig rammebetingelsene knyttet til skatter og avgifter. Det er helt grunnleggende at man ikke lager et skatte- og avgiftsregime som hemmer vekst og utvikling, som jeg mener at dagens regjering og dagens stortingsflertall har gjort. Næringsminister Vestre har i offentligheten spurt hvorfor vi ikke har flere «unicorns», eller såkalte enhjørninger, i Norge – altså bedrifter med verdi over 1 mrd. dollar. Skatte- og avgiftsregimet er helt åpenbart med på å forklare det både gjennom opsjonsskatteordning for å få selskapene til å vokse i starten og for at gründerne skal kunne beholde eierskapet, men vokser et selskap fort og godt, riktignok uten å tjene penger, blir formuesskatteregningen veldig høy. Sverige er landet med flest enhjørninger i Norden, og et eksempel de aller fleste kjenner til derfra, er Spotify. De fikk raskt en veldig høy verdi uten at selskapet tjente penger – det tvert imot tapte penger. Hadde man da underveis skulle betalt formuesskatt, måtte gründerne ha solgt selskapet bare for å betale skatt. I dag er selskapet verdt i underkant av utrolige 400 mrd. kr, og de to gründerne er fortsatt de to største eierne. Min påstand er at det ikke ville vært mulig i Norge med mindre de hadde flyttet ut av landet og tatt eierskapet med seg. De borgerlige partiene Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti hadde en muntlig høring blant oppstarts- og gründermiljøer og bedrifter for noen uker siden. veldig interessant og samtidig overraskende hvor enige de ulike aktørene var med tanke på hva som skal til for å bli en bedre nasjon for oppstarts bedrifter: redusert formuesskatt, fjerning av den økte arbeidsgiveravgiften, bedre opsjonsskatteordninger, flere studieplasser innen teknologifag, styrke entreprenørskapsarbeidet i hele skoleløpet, og at det må bli enklere for oppstarts- og innovasjonsbedrifter å delta i konkurransen på offentlige anskaffelser – for å nevne noe. alt dette fremmes det forslag om i dag – ikke nødvendigvis at det skal innføres over natten, men at det skal utredes. Et annet interessant aspekt som kom fram, var at at for store deler – jeg vil si flertallet – av dette miljøet blir virkemiddelapparatet oppfattet som ganske irrelevant. Kanskje er det slik at disse bedriftene veldig gjerne vil klare seg selv uten annen støtte fra staten enn konkurransedyktige rammebetingelser. Jeg håper jo egentlig det. Da ville det også vært mindre rom for kreativ såkalt aktiv næringspolitikk fra regjeringens side. Da vet man aldri hvor mange milliarder kroner som flyr ut av vinduet. av vinduet. Selv om våre forslag ikke får flertall nå, håper jeg næringsministeren tar dem med seg i bakhodet og inkluderer dem i utredningsarbeidet i forbindelse med stortingsmeldingen han har varslet. Politikken er jo litt rar der, det er enklere å både utrede og foreslå hvis man ikke er instruert til det fra Stortinget. Han sier ofte at det bare er å komme til ham med gode ideer på tvers av partifarger,

den grøne næringsomstillinga vi skal gjennom, handlar om at vi skal flytte oss frå olje og gass og over til havvindmøller, batterifabrikkar og annan energiindustri som er fossilfri. fossilfri. Ja, det er ein del av bildet, men det er absolutt ikkje heile bildet. Det dette er snakk om, det vi skal gjere dei neste 15–20 åra, er ei total endring i mentalitet og oppbygging av heile det norske næringslivet. Vi er nøydde til å få på plass store vekstbedrifter i eit mangfald av næringar,

eit mangfald av andre næringar. Det som er fellestrekket i veldig mykje av det vi skal få til dei neste 15–20 åra, er at vi må greie å få nystarta bedrifter og små gründerbedrifter til å bli store, til å bli vekstmotorar i norsk industri.

då skulle eg ønskt at nokre representantar frå regjeringspartia var med på høyringa med startup-miljøa i Noreg, som representanten Bjørnstad viste til. Eg kan i alle fall love at i dei miljøa, som er dei som jobbar med å skape desse nye bedriftene, blei ikkje dette sett på som å slå inn opne dører. Det blei sett på som å slå inn stengde dører, som det er livsviktig at vi greier å opne, og at vi gjer det raskt. Det handlar om skatt. Det handlar om kompetanse og tilgang på folk og ei rekkje andre område. Sannheita er nok at Noreg er eit land der det er relativt lett å starte bedrifter, men vanskelegare å vekse og bli store enn i i andre land vi konkurrerer med. Det er vi nøydde til å gjere noko med. Vi hadde ein stor debatt om skatt og skattepolitikk, som er eit heilt sentralt tema her, men den debatten tok vi i si fulle breidde førre veke. Eg vil ikkje gjenta han no, anna enn å seie at ein startup- og næringsvenleg skattepolitikk, ein føreseieleg skattepolitikk, er heilt sentralt i det nye Noreg vi no skal byggje. Vi er også nøydde til å få opp nye verkemiddel for å gjere det lettare å få meir kapital inn til bedriftene i dei fasane som er tyngst for vekstbedriftene våre – risikokapital i dei tidlege fasane. Eg har lyst til å gje honnør til regjeringa og næringsministeren for eit viktig grep som no er på plass, og det er at vi er med for fullt i InvestEU, som blei lansert med full tyngde no denne veka. Det er ein viktig milepæl som òg signaliserer kor viktig det er at vi er tett på alt EU driv med, og det som skjer er eg glad for, og det skal statsråden ha honnør for. Eg er også glad for at næringsministeren no varslar ei eiga stortingsmelding om gründerpolitikk,

for at det faktisk blir fleirtal for eit av Venstres framlegg, nemleg om å be regjeringa føreslå betre ordningar for gründerar og sjølvstendig næringsdrivande ved svangerskap og sjukdom for å gje ei tryggare ramme og større moglegheit til å satse. Det blir det fleirtal for, det er viktig, og eg er glad for at vi i alle fall får det på plass her i dag. Så vil eg heilt til slutt ta opp

jeg er opptatt av å lytte til alle gode forslag, og her er det absolutt en del interessante innspill. Mye av det går på skatt og avgift, og det vet også representantene og komiteen at vi behandler i forbindelse med budsjettet. Nå har opposisjonspartiene presentert sine alternative budsjetter, og jeg ser i meget stor grad fram til debatten om den økonomiske politikken etter å ha lest dem. Det er også andre forslag her, som går på å forbedre offentlige anskaffelser, reformere virkemiddelapparatet, sørge for bedre tidligfasefinansiering til gründere, redusere byråkratiet – regjeringen har et mål om å redusere administrative byrder med 11 mrd. kr fram til 2025 – styrke entreprenørskapskompetansen og bedre de sosiale forholdene, et forslag som også får flertall i salen. Dette er tiltak som regjeringen har jobbet med over tid, og vi tar selvfølgelig med oss innspillene som kommer fra Stortinget også i det arbeidet. Bakteppet er likevel at næringspolitikken skal bygge opp under at det er høy verdiskaping i samfunnet vårt. Her i salen kan vi være uenige om en del saker og ting, men vi bør være enige om fakta. Det er sagt en del ganger fra talerstolen her nå at det i sum går godt i norsk næringsliv. Det har aldri vært registrert høyere sysselsetting enn nå. nå. Det har aldri vært registrert høyere investeringstakt i norsk næringsliv enn nå, og det er utenom olje og gass. Det har aldri vært registrert høyere eksportrekorder enn nå. Det etableres 6 000 nye bedrifter hver eneste måned mens vi sitter her og diskuterer, og det er færre konkurser nå enn før pandemien. Noe må vi da glede oss over, og noe i den økonomiske politikken bør jo henge på greip med sånne tall. Dette er først og fremst takket være fantastiske private jobbskapere, vekstskapere, bedrifter og entreprenører over hele landet som satser, som innoverer, som investerer pengene sine – ja, som bygger landet. Det er dem vi skal takke, men dette er altså et samspill mellom offentlig og privat.

Det er riktig at regjeringen har gjort noen økninger i formuesskatt og utbytteskatt, i tråd med det vi gikk til valg på, men effektiv skattesats på formue er fortsatt lavere enn for ti år siden, og så er den høyere enn da Solberg-regjeringen startet. Det er fordi vi har et ulikt syn på fordelingspolitikken. Formuesskattens formål er først og fremst omfordeling. Også her er det kanskje av og til litt mindre forskjell mellom partiene enn det opposisjonen liker å si. Mens regjeringen i vårt budsjettforslag for neste år foreslår at formuesskatten gir et proveny på 33 mrd. kr, registrerer jeg at både Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres alternative budsjetter reduserer det provenyet til 30 mrd. kr. Det er altså et spørsmål om 33 mrd. kr eller 30 mrd. kr denne debatten handler om. Kanskje tar vi den litt ut av sammenheng og ut av proporsjon, hvis vi skal være helt ærlige. Når det er sagt, er det ikke noe mål for regjeringen å øke skattene. Snarere tvert imot er det et mål for regjeringen at vi skal ha et effektivt skattesystem som bygger opp under norsk verdiskaping, og det er et mål for regjeringen at vi også fornyer, forsterker og forbedrer offentlig sektor, drifter tjenestene på en effektiv måte og bruker pengene på en effektiv måte. Derfor gjennomfører vi også tiltak for å få det til. Det er viktig at vi har et godt klima for å starte nye selskaper. Derfor har jeg vært opptatt av at vi må heie på jobbskaperne, og jeg har lyst til å gi forslagsstillerne ros for den formuleringen de har valgt – og nå siterer jeg altså opposisjonen i positive ordelag Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon.» Det er en bra ambisjon. Det synes jeg vi skal slutte opp om alle sammen. Norge bør ikke ha noen dårligere ambisjon enn det. Jeg har snakket om at vi skal være verdens beste land å starte og drive butikk i. Jeg synes opposisjonen har formulert det enda litt bedre. Det viktigste er likevel den politikken vi gjennomfører, de tiltakene vi vedtar i denne salen, og hvordan vi faktisk finner løsninger som betyr noe for bedriftene og vekstskaperne våre. Det er lett å bruke mye retorikk og snakke høyt og i ganske voldsomme vendinger til tider, men det viktigste for dem som skaper verdier i Norge, er den politikken som føres. Da vil jeg til slutt understreke at arbeidet til regjeringen for fortsatt å sikre gode rammebetingelser for norsk næringsliv ligger fast. Regjeringens arbeid for å få kontroll på den verste inflasjonen siden jappetiden ligger fast. Prisveksten skal ned, sysselsettingen skal holde seg høy, og omstillingsevnen skal holde seg høy. Ja, vi skal bidra til fortsatt positiv økonomisk utvikling i vårt samfunn. Presidenten

[16:40:23]: Jeg er glad for at næringsministeren skal fremme en melding om gründerpolitikk. Den ser vi frem til. Jeg er enig med næringsministeren i at det er politikken som føres, som er det viktige. Da er det stor forskjell mellom tallene som regjeringen skryter av. Det er ikke rart at vi etter beksvarte år med pandemi får flere jobber, at investeringene øker, og at eksporten går opp. Tallene er egentlig ikke så overraskende. Uansett regjering tror jeg vi hadde sett det samme bildet. Men når næringsministeren er ute hos bedrifter og nyskapingsmiljøer, tipper jeg at han får høre mye av det samme som vi får høre.

Den er med respekt å melde, etter å ha vært med i en del debatter, negativ og ganske svartmalende. Næringslivet er mangfoldig, det vet representanten. Det er mange som er fornøyd, og det er mange som strever og sliter med utfordringer. Men jeg er ikke fornøyd. Når det Når det gjelder forenklingsmålet på 11 mrd. kr, vet alle at det er veldig ambisiøst. Vi har så langt levert forenklinger for om lag 2,5 mrd. kr. Jeg har vært næringsminister i to år, og jeg har tenkt å levere det målet på 11 mrd. kr. Vi jobber med det hver

smålig av opposisjonen at når noe går godt, er det visstnok regjeringens feil, og når noe går dårlig, er det regjeringens feil. Faktum er at det aldri har vært investert mer i norsk næringsliv, og det må da bety at i hvert fall noen investorer ser at de får god avkastning på investert kapital i den norske økonomien. Linda

kan ikke næringsministeren beskylde Høyre eller meg for å svartmale. Dette er faktum og bedriftenes beskrivelse. Høyre etterlyser forutsigbarhet og stabilitet. Derfor var det mange som la merke til at næringsministeren i ønsker man å se på formuesskatten, at regjeringen er tilbøyelig til å se på endringer. Så hørte vi i forrige uke i Stortinget at næringsministeren snudde helt om.

Men vi har tross alt forenklet for 2,5 mrd. kr mer enn det Solberg-regjeringen gjorde, så hvis bedriftene ikke er fornøyd med forenklingsarbeidet nå, tipper jeg de var enda litt mindre fornøyd når de hadde 2,5 mrd. kr ekstra i administrative byrder da representanten Hofstad Helleland satt i regjering. Vi beveger oss faktisk framover. For det andre har jeg sagt at vi kan se på alle forslag og forbedringer til skatte- og avgiftssystemet, men jeg har også vært tydelig på at det ikke er aktuelt å fjerne formuesskatten, som altså ville gjøre 27 000 nordmenn til nullskattytere. Det antar jeg også er grunnen til at Solberg-regjeringen, med åtte år og borgerlig flertall, ikke fjernet og at Høyre også i sitt alternative statsbudsjett for neste år velger å beholde den. Det var interes- sant å høre næringsministerens innlegg, og særlig i starten, hvor han beskyldte opposisjonen for å være ensidig opptatt av skatt før han brukte nesten hele sitt innlegg videre på å snakke om opposisjonens skatteopplegg i sine alternative statsbudsjetter. Det var en interessant forelesning. Jeg gleder meg også til vi skal diskutere den økonomiske politikken om en ukes tid. Som jeg var inne på i mitt innlegg, har statsråden sagt at han synes det er rart og synd at vi ikke har flere «unicorns» i Norge, Norge, bedrifter som er verdt mer enn 1 mrd. dollar. Jeg ønsker å stille statsråden et litt åpent spørsmål: Hva tror han p.t. er årsaken til det? Det er naturlig at næringsministeren har gjort seg noen tanker om det når han løfter den problemstillingen i offentligheten. Hva kan være grunnen til det? Statsråd Jan Christian Vestre [16:46:10]: Det kan være flere årsaker til det. Noe er nok kulturelt. Vi har hatt en veldig dominerende olje- og gassnæring som har vært veldig lønnsom, og som har gjort at vi i mindre grad enn andre land, også i Norden, har måttet omstille oss og tenke nytt og annerledes. Derfor er det så viktig at vi heier på vekstskaperne og også synliggjør den be be tydningen de utgjør for velferdsstaten vår, at vi snakker høyt om at vi ønsker at flere skal bygge selskaper som verdsettes til 1 mrd. dollar. For det andre tror jeg det handler om kapitaltilgang. Der er det flere offentlige utvalg som har pekt på at kapitaltilgangen i Norge er ganske god, men at den også i deler av vekstreisen et selskap opplever, kan være mindre god. Vi vet f.eks. at det i Norge har vært veldig lønnsomt å putte penger inn i eiendom. Mange andre land har hatt det motsatt, der har det vært mer lønnsomt å putte penger inn i vekstbedrifter. Derfor kan også det være noe vi bør diskutere når vi snakker om framtidens skatte- og avgiftssystem. Det er en lang rekke andre tiltak også, og det kommer vi tilbake til i gründermeldingen. Sivert [16:47:14]: Jeg har også lyst til å spørre om noe av det som var tema i forrige replikkordveksling. Jeg stilte statsråden et skriftlig spørsmål for noen uker siden om hvordan forenklingsarbeidet i regjeringen går.

Man har altså kommet til et sted mellom 1,7 og 2,5 mrd. kr på over to år, halvveis ut i den perioden hvor man skal nå 11 mrd. kr. Når statsråden sier at han har stor tro på at han skal nå 11 mrd. kr, vil jeg tro at det ligger noen fakta på bordet for en sånn spådom. Hva er det som ligger i «pipelinen» på forenklingsarbeidet som gjør at man skal gå fra 2 mrd. kr til 11 mrd. kr på under to år? Takk for spørsmålet. Det er helt riktig at det gjennomføres forenklingstiltak hele tiden, og det gjør at dette beløpet øker med antall besparelser som er gjennomført. Da jeg ble næringsminister, var noe av det første jeg gjorde, å be næringslivet om forslag til forenklingstiltak. Vi fikk om lag 140. Mange av dem var veldig gode, men det tar altså litt tid å effektberegne alle disse forslagene. Jeg vil ikke si at noen er lavthengende frukter, for de er tatt av ulike regjeringer, både rød-grønne og borgerlige. Nå må vi gå etter de litt vanskeligere tiltakene, og da er noen av dem mer kompliserte enn andre. Det er krevende juridiske, økonomiske, tekniske og praktiske utfordringer som må håndteres og løses. Derfor tar dette litt tid. Når man setter i gang å effektberegne mange gode tiltak samtidig, kommer de ikke etter hverandre. Da får man en meny av tiltak man kan gjennomføre, og dem har jeg planer om å gjennomføre så mange vi kan av,

bidra til at vi når målet om 11 mrd. kr i administrative lettelser for næringslivet, som ble vedtatt her i Stortinget våren 2021, før regjeringen tiltrådte. På spørsmålet mitt om administrative byrder for noen uker siden svarte statsråden at departementet ikke opererer med et nettotall, dette er kun der man har gjort lettelser for næringslivet. Man teller ikke med de forvanskningene man har gjort for næringslivet. Det finnes det også mange av, og det tallet må tydeligvis finnes, i og med at Vestre sa at det var gjort

[16:50:16]: For det første er vi opptatt av å ha færrest mulig administrative byrder. Det er derfor vi har lansert Én vei inn til virkemiddelapparatet. Nå kan man starte bedrift på 24 timer. Det er derfor vi digitaliserer og fornyer Altinn og Brønnøysundregistrene og fjerner unødvendige dobbeltrapporteringer og skjemaer som ikke er nødvendige, for bedriftene skal ikke måtte svare på de samme spørsmålene gjentatte ganger. Alt dette er pågående arbeid. Det tar også noe tid å få det på plass riktig. Når det er sagt, er det ingen regjering, verken rødgrønn eller borgerlig, som har operert med noe nettotall, og det vet representanten veldig godt. Det kunne en gjort, men det ville innebåret en annen metodikk enn den ulike regjeringer har hatt. Når vi beregner effekten av besparelsene, er det effekten som kan måles gjennom at vi tar ut unødvendige administrative byrder og belastninger for må målet være at vi tilfører færrest mulig nye byrder, sånn at bedriftene opplever dette som en netto forenkling. Det er hele poenget med dette arbeidet. Presidenten

[16:51:39]: Det har vært en interessant debatt å følge. Det er en veldig viktig debatt, og sånn sett er det egentlig litt beklagelig at det ikke er flere som deltar i den. Vi står foran en stor omstilling. Noen næringer skal fases ut, andre produkter kommer til å bli mindre etterspurt, men det vil komme nye konsepter til. Dette er ikke noe nytt. Sånn har det foregått i alle tider. Ser vi de forskjellige tiårene i revers og ser på hvordan tidene har endret seg, har det vært en kontinuerlig endring. For næringslivet er det viktig at en har generelt gode, stabile rammebetingelser. Om framtiden er grønn eller blå, det viktigste vi politikere kan gjøre, å skape attraktive vilkår for å drive med næring. Så klarer næringslivet selv å omstille seg og levere etter det som det er behov for. Jeg ønsker at statsråden skal merke seg ordet «forutsigbarhet», for nå har altså denne regjeringen klart å skape noe som vi ikke visste hva var tidligere, med politisk risiko. Dette kommer til å skade investeringslysten i Norge i lang tid framover. Det siste regjeringen har gjort nå, er å øke gulvet på CO2-kompensasjonsordningen. Det er en ordning som vi helt sikkert kunne diskutert i denne salen, om det er rett å videreføre den sånn som den er, eller om det skulle vært endringer. Men det har altså ikke vært noen dialog, og da er det veldig enkelt: Da blir det bare konflikt. Vi trenger også mer kraft. Alle er enige om det. Skal vi nå klimamålene våre, trenger vi mer kraft. Hva gjør regjeringen da? Jo, de innfører høyprisbidrag og øker grunnrenten. De øker til og med grunnrenten med tilbakevirkende kraft. Det er ødeleggende for næringslivet, og det er selvfølgelig fullstendig ødeleggende for ny, nødvendig kraftproduksjon. Formuesskatten vår diskriminerer norsk eierskap. Folk flykter jo direkte til Sveits. Det kan vi gjerne kritisere, men det er sjelden det er personlige grunner for å rømme landet. Nei, de drar for å skjerme selskapene de eier. økt arbeidsgiveravgift er det akkurat det samme. Det er vel den jeg får mest tilbakemeldinger på, der en rett og slett blir straffet for å ansette høyt utdannet personell. Jeg skal prøve å være den siste inntegnede, men vi får se om det går. Jeg hadde lyst til å knytte en kommentar til det som egentlig er den generelle debatten vi har nå om denne saken, for det dreier seg ikke nødvendigvis om de konkrete forslagene. Saken er jo del av en større diskusjon om hvordan økonomien går i sin helhet.

må vi håndtere det. Det vil ikke være til gavn om alle partiene skulle begynne å ha sine egne separate åpne høringer. Det vil være forvirrende for hvordan Stortinget gjennomfører sitt arbeid om det legges opp til å bli en ny vane. Når det er sagt, har vi innimellom større

Eg synest det er greitt å kunne svare på noko av det representanten der seier. Det er heilt rett, det representanten Nordlund seier, at veldig mange av dei som deltok på den høyringa vi arrangerte på førehand, hadde gjeve

at vi er vande til at næringspolitikken er sentrert rundt dei sterke organiserte interessene, rundt dei organiserte bransjane som representanten Nordlund snakka om. Anten det er fiskeri og sjømat, landbruk den tyngre industrien, er vi vande med at det er lett for politikarane å samhandle med dei på måtar som ein alltid har gjort, fordi det gjeld organiserte interesser der ein har dette inne. I nokre tilfelle sit jo også nokre av dei organiserte interessene omtrent på innsida av dei politiske partia, slik som LO gjer i Arbeidarpartiet. Men på det området vi her snakkar om, dei nye framveksande teknologimiljøa, er ikkje desse organiserte interessene så sterke. Dei veks fram nedanfrå, og då må ein faktisk våge å opne opp og jobbe med dei på nye måtar. Ein kan ikkje berre seie at slik har vi alltid gjort det, og vi har system for dei etablerte interessene. Dette handlar nettopp om å bryte med den etablerte måten å jobbe med ting på, å skape noko nytt, med nye bransjar og nye industriar som skal bli store i framtida. Difor meiner eg det er ein god måte å jobbe på, men representanten Nordlund har samtidig heilt rett: Dei innspela som eg refererte til, kom også i all hovudsak fram i den skriftlege høyringa i næringskomiteen, så det bør vere kjent for alle.

mitt innlegg tidligere i dag. Det jeg viste til, var at veldig mange av de forslagene var det kjent også for opposisjonspartiene gjelder arbeid vi er i gang med,

allikevel det er veldig fint at alle partiene på Stortinget kommer med forslag og viser sin politikk, og at vi kan ta denne debatten. Det jeg viser til, er at grunnen til at vi ikke nødvendigvis trenger å gå inn i akkurat disse forslagene for å støtte det, det, er at det allerede ligger ute, dette er ting vi jobber med. Derfor er det unødvendig for oss å gå inn i disse forslagene, for vi har allerede lansert at det er vår politikk arbeid som regjeringen og embetsverket er godt i gang med å gjennomføre på en grundig måte, og som vil bli framlagt for Stortinget når det er gjennomgått og bearbeidet på en skikkelig måte. Vi er også veldig glad i å snakke med gründermiljøer, oppstartsmiljøer og næringslivet for øvrig. De kommer også med veldig gode tilbakemeldinger til oss. Vi setter pris på alle sammen, Det er det som også skaper regjeringens, Arbeiderpartiets og Senterpartiets politikk. Det er nettopp dialogen der ute

er det noen systemer på plass som skal sørge for at alle har gode arbeidsvilkår. Så skal vi ta denne diskusjonen videre i komiteen, hvordan vi håndterer det på en god måte. Det var mitt hovedpoeng – og at vi alle sammen egentlig deler ambisjonene om flere gründerbedrifter og større vekstmuligheter for nye selskaper i Norge. Det trenger vi i den grønne omstillingen, og det trenger vi i de målene vi skal nå for å skape levedyktige og verdiskapende arbeidsplasser i hele Norge framover også.

for saken): Vi behandler to representantforslag om Fensfeltet: et representantforslag fra Rødt om å sikre nasjonal kontroll over mineralressursene på Fensfeltet, og et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om Fensfeltet naturvennlig, sirkulær gruvedrift. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for et veldig godt samarbeid i behandlingen av sakene i komiteen. Fensfeltet er en mineralforekomst, omkring 5 km i diameter, som ligger i Nome kommune i Telemark og skriver seg fra Fenvulkanen, som er noe så sjeldent som en kalksteinsvulkan med 580 millioner års alder. I komitébehandlingen kom det inn ett høringsinnspill fra Rare Earths Norway AS, som peker på viktigheten av Fensfeltet, mest trolig Europas desidert største forekomst av sjeldne jordartsmetaller, REE. EU har klassifisert de magnetrelaterte REE som de mest kritiske av alle råvarer for europeisk industri med hensyn til forsyningssikkerhet. En enstemmig komité er enig med forslagsstiller i at kritiske råmaterialer er essensielle for industriell teknologi og utvikling i overgangen til et mindre oljeavhengig samfunn, og etterspørselen etter slike kritiske råmaterialer vil fortsette å øke. I Norge og Europa er man i dag avhengig av import for å dekke egne behov for råmaterialer og sjeldne jordartsmineraler. Det er av stor strategisk, industriell og etisk betydning at man blir mer selvforsynt med råmaterialer. Mye utvinning av sjeldne jordartsmineraler foregår i deler av verden med langt mindre strenge helse-, miljø- og sikkerhetsregler enn i Norge og med store mangler innenfor menneskerettigheter og arbeiderrettigheter. I dag er Kina totalt dominerende i produksjon av sjeldne jordartsmineraler, både innenfor egne grenser og på eier- og utvinningssiden i andre land. Strategisk avhengighet av Kina og andre stormakter er en viktig diskusjon, både etisk, strategisk og sikkerhetspolitisk. EU-kommisjonen presenterte den 16. mars i år Critical Raw Materials Act. Formålet med rettsakten er å styrke EUs forsyningskjede for kritiske råmaterialer, diversifisere EUs import for å redusere strategisk avhengighet, forbedre EUs overvåkingskapasitet når det gjelder forstyrrelser i forsyningskjeden, og øke resirkulering av kritiske råmaterialer i EU. Fremskrittspartiet mener mineralnæringen er en framtidsnæring som har potensial til å bli svært viktig for Norge, for å dekke det økende behovet for mineraler som benyttes til teknologiutvikling både i Europa og verden.

og utvikling i overgangen til eit meir oljeuavhengig samfunn, og etterspurnaden etter slike kritiske råmateriale vil halde fram med å auke. I Noreg og Europa er ein i dag avhengig av import for å dekkje eigne behov for råmateriale og sjeldne jordarts

skjer i delar av verda med langt mindre strenge helse-, miljøog tryggingsreglar enn i Noreg, og med store manglar innanfor menneskerettar og arbeidsrettar. Som kjent presenterte EU-kommisjonen den 16. mars 2023 Critical Raw Materials Act, CRMA. Formålet med denne er å styrkje EU si forsyningskjede for kritiske råmateriale, differensiere EU sin for å vere mindre strategisk avhengig, forbetre EU si overvakingsevne når det gjeld forstyrringar i forsyningskjeda, og auke gjenvinninga av kritiske råmateriale i EU. Dette er eit omfattande og ambisiøst lovverk som er sentralt for sirkulærøkonomi og mineralverksemd. Planen er å vedta CRMA i år, og dette er eit lovforslag som vil ha stor betydning for oss i Noreg. markert som EØS-relevant står Noreg overfor eit viktig val: Vi bør snarast signalisere at vi ønskjer å implementere CRMA når det er vedteke. Mykje av intensjonen bak forslaga frå Miljøpartiet Dei Grøne blir ivaretekne ved å slutte oss til CRMA. Dette vil ikkje berre støtte våre miljømål, men også styrkje posisjonen vår i Europa. I denne samanhengen vil eg også peike på mineralstrategien til Høgre. Denne strategien inneber ei rekkje konkrete politiske tiltak som vil fremje meir sirkulærøkonomi med minerala og akselerere realiseringa av Fensfeltet. Dette feltet representerer ei unik moglegheit for Noreg til å ta ei leiande rolle i den grøne omstillinga. Vidare representerer det eit potensial for å skape store verdiar, aktivitet og arbeidsplassar i landet vårt. På bakgrunn av dette går Høgre saman med Framstegspartiet, Raudt og Venstre om forslag nr. 1, om at regjeringa skal «legge fram en plan for hvordan mineralutvinning ved Fensfeltet kan foregå på en måte som styrker demokratiske verdikjeder og forsyningssikkerheten for Norge og Europa,

[17:10:36]: Saksordføreren har helt rett, dette er et tema som engasjerer komiteen, og hvor man også har stort internasjonalt trykk knyttet til at verden er i endring. Og vi har nå dessverre sett at man ikke lenger har den samme sikkerheten knyttet til globale forsyningskjeder, hvor kritiske råmaterialer og ikke minst metaller vil være en en viktig bestanddel i utviklingen videre. Det knytter seg til vår felles sikkerhet, det knytter seg til alle de tingene som vi omgir oss med i det daglige, og det knytter seg selvfølgelig også til muligheten for verdiskaping og arbeidsplasser. I dette henseende er Norge i en ganske unik situasjon med et veldig strengt regelverk. Vi har et konse sjonssystem som er gjeldende, og som på mange måter har fungert godt, men hvor man nødvendigvis også må gjøre endringer. Det er også derfor denne salen etter hvert får en ny minerallov til behandling – nettopp fordi man er nødt til å oppdatere lover og regler, sånn at vi får igangsatt bærekraftig mineralutvinning i større omfang enn det vi har vært vant til i Norge. Det kommer sikkert ikke til å være uten debatt når vi kommer dit, og de enkelte prosjektene skal debatteres. Jeg tror allikevel det er nødvendig at vi i fellesskap, alle partiene, bidrar til å opplyse om nødvendigheten, kompleksiteten og årsakene til at vi skal ha mer mineraldrift på norsk jord. Det foregår i dag i deler av verden med langt mindre strenge helse-, miljø- og sikkerhetsregler enn vi har i Norge – og som vi heller ikke kommer til å få – og ikke minst med store mangler innenfor menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, til dels på et vis som jeg tror ingen av oss vil vedkjenne seg hvis vi hadde tenkt nøye over hvor en del av de mineralene kommer fra. Det er som komiteens flertall påpeker, en stor mulighet for å utvikle en mineralnæring i Norge som skaper store verdier, mange arbeidsplasser. Svært mange av dem vil være utenfor de største byene, noe som også er nødvendig av andre hensyn. Det er engang norsk industri og våre viktige strategiske allierte partnere også har behov for tilgang på disse kritiske råmaterialene, noe flere av representantene har vært inne på, og noe jeg for så vidt også har deltatt på flere internasjonale reiser for å fremme. Det får nemlig mye internasjonal oppmerksomhet, det merker næringskomiteen når vi reiser – både i fellesskap og hver for oss. Statsråden og regjeringen har i flere omganger omganger vært inne på temaet på sine reiser, og jeg er klar over at flere representanter møter det i sine diskusjoner med europeiske eller andre søskenparti.

Vi vet at vi trenger disse mineralene nå og også i framtiden. I Rødt mener vi at det er strategisk og sikkerhetspolitisk uheldig å være så avhengig av kinesiske myndigheter som vi er i dag.

I den grønne omstillingen trenger Europa mineraler, og Norge trenger å satse på flere nye næringer. Rødt mener vi må ta lærdom av hvordan vi med klokskap forvaltet og bygde opp oljenæringen sin tid – også når det gjelder eventuell ny mineralvirksomhet. Vi mener at en aktiv aktiv næringspolitikk, slik som regjeringen ofte mener de fører, må bety mer enn kun å subsidiere lederlønninger hos batteriprodusenter. Det må også bety at staten selv går inn i næringen som eiere av infrastruktur og viktige selskaper. Det er i dag heldigvis tverrpolitisk enighet i denne salen om at måten vi bygde opp eierskapet over infrastruktur og viktige bedrifter og forekomster av olje i Nordsjøen, var til det beste for næringen og fellesskapet. Utvikling og drift av forekomstene på Fensfeltet vil sannsynligvis være avhengig av offentlig støtte, i hvert fall i en oppstartsfase. Rødt mener det er mye bedre om vi bruker kapitalen og de statlige økonomiske musklene vi har, til å bygge opp et eget statlig selskap enn at vi subsidierer en privat tredjepart. Det vil også være mulighet for å sikre at fellesskapet sitter igjen med så mye som mulig av kaka, ikke kun smuler. Dessverre har vi tidligere sett hvordan internasjonale gruveselskaper har ribbet gruveprosjekter for de lettest tilgjengelige forekomstene for så å la kommunen og fellesskapet stå igjen med både opprydding og nedturen etterpå. Et statlig mineralselskap, slik som kunne være på Fensfeltet, er ikke bare viktig for å sikre norske strategiske interesser og forsvarlig drift. Det vil også kunne være god butikk. LKAB i Kiruna, hadde de i fjor et driftsresultat på 21 mrd. kr. LKAB har vært drevet av den svenske staten i over 100 år, og et statlig selskap vil også være et naturlig utgangspunkt for utvikling av nye verdikjeder og enda flere arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

For eit års tid si- dan stod det vel representantar frå Raudt på denne talarstolen og føreslo at vi skulle kjøpe oss opp i flyselskapet SAS med staten sine pengar, fordi det ville vere eit godt «business case», som representanten Kristjánsson sa då. Eg veit ikkje om det er dei innsparte pengane – fordi fleirtalet heldigvis sa nei til det – som vi no skal bruke på å kjøpe oss inn i eit nytt spennande «business case», som Raudt har sett. Men uansett, spøk til side: At Fensfeltet som tema blir løfta på på Stortinget, er eg og Venstre svært glade for. Noreg er eit spesielt land frå naturen si side. Vi har alt. Vi har olje- og gassressursar, vi har vatn, vi har vind,

som fleire har vore inne på, at dette er ei direkte oppfølging av den handelspolitiske debatten vi har hatt tidlegare i dag. Dette handlar også om det store bildet – korleis vi, når vi skal gjennom det grøne skiftet og grøn transformasjon, som heile samfunnet skal gjennom, klarer å gjere oss meir uavhengige av verdikjeder der Kina sit med full kontroll. Då er Fensfeltet ein nøkkel når det gjeld sjeldne jordmetall. Så er vi heldigvis der at ein med Fensfeltet no er komne så langt at det er eit norskeigd selskap, eigd av tunge, solide, norske industriaktørar med fleire hundre års industrierfaring, som sit på rettane til 90 pst. av dette feltet, gjennom selskapet Rare Earths Norway. Dei er komne langt i prosessen allereie. Det er for meg og Venstre heilt sjølvsagt at viss vi no skulle kaste dette tunge, seriøse private norske selskapet ut og staten skulle overta, ville det både fordyre og forseinke prosessen.

den hovudstrategien. Men då er det fleire ting vi må løyse. Vi må få på plass hurtigspor for konsesjonshandsaming. Vi må sørgje for at vi får reist nødvendig risikokapital i næringsministeren må sørgje for å få lagt til rette for at det å få utvikla Fensfeltet blir ein del av det grøne industriløftet vi skal gjere. For eg trur vi vil vere heilt einige om at å få til ei god utvinning av desse sjeldne jordmetalla, der vi stiller knallharde krav til berekraft

[17:20:29]: Gruvedrift er ikke ukontroversielle greier i Norge. Tvert imot er mange av de største miljøkonfliktene de siste årene knyttet til akkurat gruvedrift. Derfor er det oppsiktsvekkende at det er unison enighet og en unison felles analyse i denne salen om viktigheten av å utnytte Fensfeltet. ingen uenighet om nødvendigheten av disse mineralene som grunnlag for bl.a. det grønne skiftet og veldig mye mer enn det, og som grunnlag for å bidra til å frigjøre seg fra strategisk kontroll fra et Kina som altså PST påpeker er den største sikkerhetstrusselen mot Norge for tiden. Men når man er enige om gode prosjekter, er også poenget at prosjektene må gjøres gode og gjennomføres godt. Med henvisning til alle de konfliktene som har vært, er altså Miljøpartiet De Grønnes forslag i denne saken et forslag om å forsøke å binde oss til masten – for å gjøre dette til det første gruveprosjektet i Norge som faktisk gjennomføres naturvennlig og uten forurensning. En god ting ved dette prosjektet er at det setter havmineralutvinningsprosjektet til regjeringen i et grelt lys. I Fensfeltet finnes det 50 mill. tonn sjeldne jordartsmetaller. Det er ti millioner ganger mer enn Oljedirektoratet anser at det finnes – på et område som er 120 000 ganger større – i Barentshavet. Hva skal vi velge? Velg Fensfeltet, men gjør det riktig! Regjeringen henviser til sin mineralstrategi. Høyre henviser til sin mineralstrategi når de ikke stemmer for Miljøpartiet De Grønnes eksplisitte forpliktelse om naturvennlighet og mangel på forurensning. Jeg er blitt så gammel at jeg for lengst har mistet tellingen på hvor mange ganger Høyre og Arbeiderpartiet har forsikret om at alle miljøproblemer er godt ivaretatt. Det å forplikte seg og ikke enda en gang henvise til runde formuleringer – er en fornuftig måte å sikre at Fensfelt-prosjektet blir et godt prosjekt. Jeg er også glad for at vi får flertall for forslaget om gjenbruk og gjenvinning av kritiske mineraler, for det er den aller viktigste måten å sørge for tilgang på viktige mineraler i framtiden: ikke å kaste dem, men å bruke dem om igjen. Hvis regjeringen faktisk leverer på dette forslaget, har vi kommet et langt skritt videre i norsk mineralnæring. [17:23:44]: Norge har allerede en betydelig produksjon av kritiske råmaterialer, og flere muligheter for økt produksjon ligger like rundt hjørnet. En av disse mulighetene er Fensfeltet. Dette ca. 4,5 km lange feltet rommer potensielt en av Europas største forekomster av jordartsmetaller. I mineralstrategien som ble lagt fram 21. juni i år, omtalte regjeringen Fensfeltet som en av de mest interessante forekomstene i Norge og en forekomst det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt. det gjelder forslaget om et statlig mineralselskap som kan drive letevirksomhet og utvinne mineralforekomster på Fensfeltet, er det i mineralstrategien tatt inn et tiltak der det sies at regjeringen vil vurdere et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvareforekomster. Det er nå flere rettighetshavere i Fensfeltet som har investert i utvikling av prosjekter og tatt kommersiell risiko. Det er helt avgjørende at vi bidrar til en sunn utvikling av denne viktige næringen, og at eksisterende rettigheter og utvikling av utvinningsprosjekter respekteres. I merknaden fra Rødts medlem i komiteen vises det til en uttalelse til NRK i juni i år fra Arbeiderpartiets tidligere ordfører i Nome, der hun stiller seg positiv til et statlig mineralselskap. Det er viktig å ha med seg helheten i det som nå blir tatt til inntekt for Rødts forslag, for i fortsettelsen av det Rødt viser til i merknaden, sier den tidligere ordføreren at hun ikke vil gå like langt som Rødt, og hun mener det ville være bra om private aktører kunne drive sammen med staten.

[17:25:40]: En utvin- ning av sjeldne jordarter i Fensfeltet har stor støtte lokalt. Det er veldig positivt. Det kan sannsynligvis bidra til industriutvikling både lokalt og regionalt og gi viktige bidrag til europeisk og vestlig råvareforsyning. Dersom det vil bli utvinning av disse sjeldne jordartene, som vi håper, vil det også bidra til mer bærekraftige verdikjeder og bedre forsyningssikkerhet. Derfor ønsker vi å legge til rette for at dette kan realiseres. realiseres. Da vi la fram mineralstrategien for et halvt år siden, foreslo vi en lang rekke konkrete tiltak for at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Vi foreslo tiltak innenfor områder som at prosjekter skal realiseres raskere. Derfor har vi lagt til rette for både en «fast track»-løsning og en «one stop shop» der tiltakshavere skal kunne henvende seg ett sted. Vi holder på med å skrive en ny minerallov, og vi har økt bevilgningene til NGU for å ferdigstille de geofysiske kartleggingene av Norge. Vi sa i mineralstrategien at vi skulle bidra til sirkulærøkonomien. Det settes ned et ekspertutvalg som skal se på ulike deponeringsformer. Vi har innført et nytt prinsipp om at prosjekter som søker tiltak, må ha en sirkulær forretningsplan. Det må dokumenteres behov for uttak av jomfruelige ressurser før en kan få tillatelse. Vi skal også kartlegge deponier. Vi har lagt fram en lang rekke tiltak for at næringen skal bli mer bærekraftig gjennom nullvisjon mot kjemikalier som ikke er miljøsertifisert, gjennom regler om nullutslippsmaskiner, gjennom markedsplasser for restavfall, gjennom at det skal være mest mulig skånsomme naturinngrep, og at tiltakshaver skal dokumentere at en har valgt de mest skånsomme

Vi har også sagt at vi er i gang med å utrede mulighetene for et statlig mineralselskap eller et statlig fond. Det er mange gode forslag forslagsstillerne tar opp, men dette er altså politikk som regjeringen jobber med, og som er å finne i denne ellers utmerket gode mineralstrategien. Når det gjelder hvem som skal kunne drive, så er verden endret. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på utenlandske direkteinvesteringer i norsk næringsliv som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Det er det såkalte investeringskontrollutvalget. Utvalget leverer sin rapport om få dager. Det arbeidet kommer vi til å følge opp, og det arbeidet kan selvfølgelig også få konsekvenser for prosjekter som er av spesielt kritisk viktighet for Norge.

[17:28:59]: De tidligere nasjonale strategene og politikerne var veldig kloke, de var også veldig klare på viktigheten av at de rike oljeog gassforekomstene på norsk sokkel måtte tilhøre Norge og komme innbyggerne til gode – ja, selve fellesskapet måtte de komme til gode. Det samme slår jo lokalpartiet til statsråden – Nome Arbeiderparti – fast, der de sier at en framtidig mineralutvinning må komme Nomes innbyggere til gode. Nome Arbeiderparti tar også til orde for statlig eierskap og sier at viktige nasjonale interesser må sikres etter modell fra olje og vannkraft. Disse mineralforekomstene må sikres. Jeg synes dette er god politikk, god sosialdemokratisk politikk vil noen kanskje si, og derfor lurer Rødt på hvorfor ikke statsråden allerede her i dag kan slå fast at han vil være med på å gi signal om det samme – at man ønsker et statlig mineralselskap for å utvinne disse forekomstene. Ka ri Vestre [17:30:01]: Takk for spørsmålet. Som jeg sa, skrev vi allerede i mineralstrategien for et halvt år siden at vi vil vurdere statlig eierskap eller et statlig fond. fond. Det er ganske store spørsmål, så det er ikke sånn at jeg kan si det her i dag. Jeg skulle gjerne gjort det med like stor entusiasme som representanten, for i stort tror jeg vi deler engasjementet for Fensfeltet. Det er et viktig prosjekt for Norge. Jeg synes det er bra at partiet Rødt også engasjerer seg for det, så det er det all mulig grunn til å rose. Om det er privat eller statlig kapital som skal lede an – vel, målet vårt er at vi mobiliserer mest mulig privat kapital til det grønne skiftet. Det er viktig at det er godt eierskap til disse prosjektene. Vi kommer til å se nærmere på eierskap til veldig mye av den kritiske infrastrukturen og kritiske mineraler og metaller i Norge, i likhet med andre europeiske land. Jeg skal ikke utelukke at det kan bli aktuelt.

statsråden kommer tilbake med et mer positivt svar til Stortinget senere. Det er også verdt å minne om det jeg sa i mitt innlegg om at det ikke bare er snakk om at staten skal gå inn og subsidiere, men det kan muligens også være veldig god butikk for staten å drive et slikt selskap, på lik linje med hvordan det har vært vært å drive f.eks. olje- og gassvirksomhet. I Sverige har LKAB et driftsresultat på 21 mrd. kr, så det viser seg at det er svært lønnsomt å drive med mineralutvinning der. Det samme vil også gjelde for Norge. gjelde for Norge. Hvis man skal sikre nasjonal kontroll, noe jeg har en følelse av at flere av partiene i denne salen er ganske enige om, er det aller tryggeste vi gjør, å ha et eget statlig selskap for å sikre at disse ressursene forblir på norske hender. Vil ikke statsråden allerede nå si at det beste

Vi har sikkerhetsloven, det er ikke mange selskaper som er underlagt den, og det er også bakgrunnen for at vi har satt ned et utvalg som nå snart leverer en rapport som ser på om dette bør utvides. utvides. Så bør vi være litt forsiktige med å sammenligne lønnsomhet i prosjekter. LKAB i Sverige er jo først og fremst et jernmalmselskap, som driver med ganske tradisjonell jernmalmutvinning. De har også et datterselskap, SSAB, som produserer stål. De har drevet med det i veldig lang tid. Det har nå vært et godt marked for det internasjonalt, så de har gode resultater. Det er også mange eksempler i både verdenshistorien og norgeshistorien på mineralprosjekter som ikke har vært lønnsomme. I euforien over hva staten kan bidra med, må vi også være litt nøkterne, for en kan risikere å gjøre feilinvesteringer på vegne av skattebetalerne. Selv om det er fantastiske muligheter i Nome, er det fortsatt mye uklarhet knyttet til om dette er utvinningsverdig,

Hansson (MDG) [17:33:29]: Miljøpartiet De Grønnes forslag om et forurensningsfritt og naturvennlig prosjekt i Nome er ikke minst inspirert av en reise som næringskomiteen hadde i Brasil vi besøkte Hydros bauksittgruver, som i sin tid var en sammenhengende miljøkatastrofe og har blitt endret til et naturpositivt prosjekt. Hydro har forpliktet seg til de skal levere mer natur enn de ødelegger ved utnyttelsen av bauksittforekomstene. De sier de ikke gjør det fordi det er et Blomster-Ole-prosjekt, men fordi det øker kvaliteten på absolutt alt Hydro gjør. Mener ikke statsråden at det vil være helt naturlig å sette en tilsvarende forpliktelse for et prosjekt som Fensfeltet-prosjektet – et naturpositivt prosjekt som setter en helt ny standard for all gruvedrift,

I mineralstrategien skriver vi at vi vil legge til rette for Norges første grønne mineralpark i samarbeid med en eller flere aktuelle vertskommuner. Det kan godt være at Nome er høyaktuell for det. I mineralstrategien skriver vi at tiltakshaver skal dokumentere og bevise at en har valgt det mest skånsomme naturinngrepet, et følg eller forklar-prinsipp. I mineralstrategien skriver vi også at det allerede fra tiltakshaver starter arbeidet skal være planer – forpliktende planer – for hvordan natur kan regenereres og reetableres senere. Så jeg vil si at vi i stort har tatt norsk mineralpolitikk et langt steg videre. Jeg var veldig stolt da denne strategien ble lagt fram, og både industrien og Naturvernforbundet ytret seg positivt – om ikke om alt, så hvert fall om store deler av strategien. Jeg akter å følge opp strategien i konkret handling. Hvis vi kan få til noe på Fensfeltet sammen med de private og kommunen, der dette kan demonstreres – vel, ingenting hadde vært bedre enn det. Takk for et oppmuntrende svar. Alle er enige om at strategien er et skritt framover. Poenget er at konkurransen om å være best eller grønnere i akkurat mineralnæringen er ekstremt svak. Det skal fryktelig lite til å være Norges grønneste gruveprosjekt. Det som kreves, er forpliktelser på et nivå som leverer naturkvalitet uten å bare være bedre enn andre prosjekter. Det er derfor vi etterspør en reell forpliktelse om et naturpositivt prosjekt som faktisk er noen knepp

Når prosjektene – viktige prosjekter, som dette – forhåpentligvis kan nyte godt av den nye «one stop shop»-løsningen der vi samordner disse prosessene, vil en f.eks. måtte dokumentere at en har valgt de mest natur- og miljøvennlige inngrepene. Det er også tiltak i denne strategien som handler om utslipp, som handler om at det skal være elektriske anleggsmaskiner, jeg nevnte nullvisjonen om kjemikaliebruk, osv. Det blir altså ikke sånne «nice-to-have»-formuleringer; det blir «license to operate». Det opplever jeg at industrien er veldig glad for, fordi norsk mineralindustri har lyst til å være verdens mest bærekraftige. De mener alvor med forpliktelsene sine, og de ser at kundene er opptatt av det.

[17:38:03]: Fremskritts- partiet har over lengre tid påpekt at det er stor og økende etterspørsel etter mineraler i verden ikke minst på de sikkerhets- og geopolitiske aspektene ved at vi blir stadig mer avhengig av totalitære stater, og at vi nå ser ut til å gå inn i en periode preget av mer usikkerhet, ustabilitet og geopolitiske maktkamper. Derfor fremmet Fremskrittspartiet et representantforslag i fjor høst om en ny vår for mineralnæringen, med en rekke forslag for å få igangsatt nye mineralprosjekt i Norge, dessverre uten å få støtte fra flertallet i Stortinget. Behovet for mineraler og metaller øker stadig som følge av befolkningsutvikling, velstandsøkning, digitalisering og ny teknologi, særlig knyttet til det grønne skiftet. Rapporten til Det internasjonale energibyrået, IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, fra 2021, viser at den globale etterspørselen etter utvalgte mineraler som brukes i grønn teknologi, kan øke med inntil 90 pst. fram mot 2040. I en elektrisk bil er det behov for seks ganger mer mineraler enn i en konvensjonell bil. Fremskrittspartiet mener det er store muligheter til å utvikle en mineralnæring i Norge som kan skape store verdier og mange arbeidsplasser, og som samtidig vil bidra til å sikre tilgang på kritiske mineraler.

det er derfor viktig med stabilitet, forutsigbarhet og tydelige politiske signaler. Fremskrittspartiet har fremmet mange gode forslag, og statsråd Vestre må gjerne ta dem med seg og vurdere å fremme dem som sine egne ved en senere anledning. Vi fremmer en

fornøyd med at det blir flertall for å be regjeringen legge fram en plan for økt gjenbruk og gjenvinning av kritiske mineraler, herunder sjeldne jordartsmineraler, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Statsråd Vestre var inne på statlig eierskap eller statlig fond. Fremskrittspartiet har foreslått bl.a. å styrke veiledningsfunksjonen til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, sikre en enklere og mer samordnet konsesjonsbehandling for mineralutvinning i Fastlands-Norge og ikke minst be regjeringen legge fram forslag om etablering av et statlig mineralfond etter finsk modell. Jeg håper statsråden tar de forslagene med seg.

men det ble heller ikke åpnet noen nye gruver her i Norge da Solberg-regjeringen la fram sin mineralpolitikk. Det ble heller ikke åpnet noen gruver etter daværende næringsminister Trond Giske i 2013 la fram sin mineralstrategi, ei heller etter at regjeringen Solberg la fram mineralloven i 2009. Det har altså ikke vært åpnet en eneste gruve på mange tiår her i landet.

regjeringspartiene, som jeg regner med vil vise til resultater på mineralfeltet, ikke benytter denne anledningen og dette forslaget til å gi gass med et statlig selskap på Fensfeltet.

gruveindustri har vist at det er det statlige engasjementet som har trygget arbeidsplassene, og som har klart å lage gode samfunn rundt de mineral- og metallforekomstene vi har. Dette kan ikke være en en åpen mulighet for spekulanter på verdens børser for å komme seg til ressursen, for vi vet hvordan internasjonal gruveindustri opererer over hele verden. Vi har sett så mange eksempler på «tøm og røm»strategier fra disse selskapene, senest i vårt eget land da A/S Sydvaranger etter 100 års stabil drift gikk overende, og vi fikk multinasjonal kapital inn i Bjørne vatn. Hva gjorde de? Jo, de drev denne gruven på den mest kritikkverdige måten. De gjorde det billigst mulig, de gikk bare etter de rikeste jernressursene jernressursene og gravde seg fast, noe som gjorde at det ble veldig vanskelig å få til god drift i Sydvaranger igjen. Kom ikke og si at statlig eierskap

Hoksrud (FrP) [17:44:42]: Det er morsomt å se at det er så stor entusiasme for mineralutvinning. Det har ikke alltid vært sånn. Som telemarking er jeg veldig glad for det, vi har hatt en regiongeolog i Telemark, Vestfold og Buskerud som heter Sven Dahlgren. Han er optimist, og han har virkelig kjempet for norsk mineralnæring i veldig mange år. Derfor år. Derfor var det ganske kult da han for en del år siden sa at vi må sørge for at vi får prøveboret på Fensfeltet for å se hva som faktisk ligger der. Da var det ganske gøy å gjøre noe konkret, nemlig å sørge for at det kom penger så man fikk boret noen hull,

bra. Foregående representant snakket om Sydvaranger. Da må jeg vel kanskje minne om at det vel var et statlig eid selskap som stakk av gårde, og det var noen andre private som prøvde febrilsk å klare å få til noe. Det er Det er utrolig spennende, men jeg hadde håpet at statsråden kunne være litt mer konkret og litt mer tydelig om hva man faktisk ville. Der har i hvert fall Fremskrittspartiet et forslag: La oss se til den finske modellen og se på et statlig mineralfond etter finsk modell. Det kan jo være en mulighet for å komme videre, så man faktisk kan begynne forhåpentligvis, etter hvert – å utvinne. I Telemark er vi vant til å ha industrieventyr. Vi har Norsk Hydro, som er et fantastisk selskap som fortsatt er der, og som startet det store industrieventyret i Norge, med enorme verdier. Nå har vi muligheten til å starte et nytt industrieventyr ved å gjøre noe med mineralforekomstene som ligger der, som er avgjørende for at vi ikke skal være i klørne på Kina, men faktisk ta ansvar for å hjelpe både oss selv og Europa. Det kan altså bli det største eventyret vi noen gang har sett,

regjeringen gjør konkret for Fensfeltet. Takk for spørsmålet. Det er viktig å understreke at hele mineralstrategien er viktig for det prosjektet, fordi veldig mye av de rammebetingelsene som gjelder for norsk mineralnæring generelt, vil også gjelde på I mineralstrategien er vi tydelige på behovet for fortgang på Fensfeltet, og at det skal være tettere samarbeid mellom Direktoratet for mineralforvaltning, departementet og ikke minst de lokale styresmaktene gjennom kommunen. Vi skriver også at vi skal se på hvordan tildelingen og forvaltningen av de undersøkelses- og utvinningsrettighetene som er der i dag, raskere kan være med på å understøtte en samlet utvikling av området, som gjør at en også kan industrialisere på forekomstene der. Det fulgte vi opp konkret i forslaget til statsbudsjett, der det ble bevilget ekstraordinære midler til kommunen og til Direktoratet for mineralforvaltning for et eget samarbeid om Fensfeltet, noe som skal bidra til raskere saksbehandling, raskere planprosesser, men også det som kommunen har vært opptatt av: God kommunikasjon med alle innbyggere og alle interessenter, for det er viktig at vi har alle med oss i dette prosjektet. Vi har også trappet opp bevilgningene til både Norges geologiske undersøkelse, NGU, og Direktoratet for mineralforvaltning, som bl.a. skal bidra til dette «fast track»-systemet, «one stop som skal gjøre det lettere for tiltakshaverne. Videre er vi i full gang med utredninger av økonomiske og næringspolitiske virkemidler, herunder statlig eierskap, statlig fond. Det varslet vi allerede i juni. i juni. Og vi har styrket det grønne industriløftet denne høsten med 15 mrd. kr. Der ligger det altså låneordninger, garantiordninger og egenkapitalordninger. De har aldri vært så godt rustet som de er nå, det betyr også at hvis det er privat investeringsvilje i dette viktige prosjektet, Fensfeltet, vil altså staten ha et mer robust virkemiddelapparat enn noen gang før å kunne stille opp med for å gire den private kapitalen og bidra til at det skjer. Vi har også god dialog med mange aktører knyttet til dette prosjektet og andre prosjekter. Og jeg har sagt at hvis det avdekkes eller identifiseres behov for ytterligere verktøy og virkemidler, så skal vi selvfølgelig diskutere og ta stilling til det. Vi har en felles ambisjon om at dette prosjektet skal kunne realiseres. Det er viktig for Norge,

Innstilling fra næringskomiteen om Representantfor- slag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om hvordan man skal få fart på den grønne omstillingen i Norge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

Det er viktig å sikre finansiering av det grønne skiftet, og skal vi få til det, har vi behov for ulike typer finansiering av grønne næringer som sikrer Norge flere bein å stå på i framtiden. Arbeidet med å vri offentlig og privat finansiering i klimavennlig retning vil bli avgjørende. Det å redusere utslipp vil påvirke risikoen til langsiktige investeringer, og det er viktig at både privat og offentlig sektor sikrer god håndtering av nettopp denne risikoen. Norge har et godt utbygd virkemiddelapparat, og fra forskning til markedsintroduksjon av nye teknologier og løsninger jobbes det hele tiden med at virkemidlene skal være mest mulig målrettede for å sikre en økonomisk bærekraftig grønn sektor i Norge. Forskningsrådet støtter tidligfasesatsinger innenfor forskning, kompetanse og innovasjon i akademia og næringsliv. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst mens Enova støtter senfaseteknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. Klimasats støtter tiltak som kutter utslipp i kommuner og fylkeskommuner, mens Siva, selskapet for industrivekst, bidrar til omstilling gjennom de nasjonale testsentrene, der virksomhetene kan utvikle nye, grønne løsninger. I tillegg har vi de ulike tverrgående satsingene som er etablert for å gjøre løpet fra forskning til markedsintroduksjon mer smidig, som f.eks. Pilot-E og Grønn plattform. Vi har altså mange gode instrumenter for å sike finansiering av grønt næringsliv og grønne prosjekter i Norge. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke kan bli bedre; det er åpenbart at vi må gjøre justeringer i virkemiddelapparatet også framover.

omfattende virkemiddelapparat, for å si det forsiktig, hvor det er muligheter for å få støtte til grønne omstillingsprosjekter. Diskusjonen om totaliteten, altså hvor mye penger vi skal sette av til dette, er en diskusjon som vi tar i

overgangen til fornybare prosjekter, en totalsatsing på over 15 mrd. kr. Det vil monne i denne sammenhengen. Det var for så vidt statsråden inne på også knyttet til den forrige diskusjonen vi hadde, for det er en rekke ulike prosjekter som vil treffe her. Det er en kombinasjon av ulike virkemidler i virkemiddelapparatet som vi setter opp – «virkemiddelapparat» er for øvrig et grusomt ord. Poenget er at staten på ulike måter griper inn og gir muligheter for å reise privat kapital, eller at man ønsker å få ulike prosjekter, om det er knyttet til forskning, grønn plattform eller eksportsatsinger, for å løfte fram verdiskapende næringsliv i en verden som stadig flere produkter som har et lavere karbonfotavtrykk. Det er en god businessmodell, for å bruke det uttrykket, og norsk næringsliv

[17:55:45]: Som vi har snakket om i flere debatter i kveld, går verdensøkonomien nå fra globalisering til mer regionaliserte markeder. Vi står overfor et sjokkerende nivå av virkemidler for å fremme nasjonal grønn industri, både i USA og fra før av i Kina, og kanskje etter hvert i EU. I Norge har regjeringen lansert et grønt industriløft hvor staten gir lån, tilskudd og garantier. Det er et godt tiltak, men det – og de tiltakene som både Høyres representant og Senterpartiets representant lister opp viser seg rent faktisk ikke å være det disse representantene hevder, nemlig nok. Det er mer og mer som tyder på at i den innsatsen som må til for at Norge og norsk industri skal kunne konkurrere i den internasjonale grønne konkurransen, må virkemidlene være vesentlig større. Det er derfor Miljøpartiet De Grønne foreslår at vi ser nærmere på en formel som altså har vært svært suksessrik, nettopp i den oljebransjen som alle sier at vi skal utvikle det grønne skiftet på skuldrene av. Ingen tror at den modellen kan kopieres uten videre og vil gi samme resultat, men den har noen egenskaper som er ganske vesentlige. Den ene er en egenskap jeg hadde trodd at Høyre ville like bedre enn som så, nemlig at dette ikke ikke er subsidier, i motsetning til svært mange av de virkemidlene som brukes nå i det norske støtteapparatet. Her er det snakk om statlige investeringer til et minoritetseierskap som både vil bidra med kapital og trygghet og tiltrekke seg den majoriteten av privat kapital som må på plass for å løfte de store, grønne næringene. I de tilfellene hvor grønne næringer blir lønnsomme – og det må vi jo forutsette at de skal bli, selv om superprofitten ikke er den samme som i oljen – skal altså staten kunne høste utbytte med en slik modell. Jeg er ikke overrasket over at Høyre, og for så vidt Senterpartiet, helst vil ha det som vi allerede er vant til å ha det, men jeg er overrasket over at vi ikke tar tydeligere inn over oss at virkemiddelapparatet helt åpenbart er utilstrekkelig i den internasjonale konkurransen. Derfor tror jeg at vi blir nødt til å komme tilbake til denne typen forslag, både i år og senere.

lyst til å takke representantene for nytenkningen rundt det å få fart på den grønne omstillingen i Norge. Vi skal ta kampen mot klimaendringene på det største alvor. Dette er den viktigste saken vi håndterer, alle gode ideer trengs – det synes jeg vi skal berømme representantene for. Det er mange grep som er nødvendige for at vi skal nå klimamålene. Det er ikke ett virkemiddel som løser alle våre problemer, og vi må ta i bruk hele verktøykassen. Det er det som er aktiv næringspolitikk. Noe av dette handler om reguleringer, noe handler om risikoavlastning, noe handler om støtte til teknologiutvikling. Jeg har merket meg at komiteen er opptatt av at vi skal ha et godt utbygd virkemiddelapparat i Norge. Det er jeg helt enig i, og det er også grunnen til at vi styrker virkemidlene – 15 mrd. kr i økning bare denne Etter at jeg ble næringsminister har vi tilført Nysnø over 3 mrd. kr i investeringskapital. Det er et tre ganger høyere tempo enn under forrige regjering, og det er nettopp fordi gode verktøy trengs i kampen for å få ned utslipp, omstille norsk økonomi og bidra til å både omstille eksisterende næringsliv og også lage nytt næringsliv. Dette forslaget er veldig spesifikt. Det handler om at vi skal bruke et av virkemidlene i petroleumspolitikken, som representantene har helt rett i har vært bra for forvaltningen av oljeformuen vår og eierskapet til ressursene på norsk kontinentalsokkel. Men de næringene vi snakker om å bygge opp her, er altså ganske annerledes. De trenger andre virkemidler, og det er grunnen til at vi mener det er andre ting vi heller bør gjøre enn å se hen til og kopiere de verktøyene som er laget for forvaltning av olje og gass. Da nevnte jeg kapitalvirkemidlene, der vi indirekte kan være medinvestorer i grønne industriprosjekter. Jeg nevnte at vi også har gode låne- og garantiordninger, og det er også tilskuddsordninger. Det er mye å glede seg over. Som vi har snakket om før i dag, viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå at industriinvesteringene i Norge øker med 22 pst. i år. det er stort sett grønne prosjekter, alt sammen på fastlandet, så nå skjer det heldigvis veldig mye. Vi er i full gang med havvindsatsingen og skal investere 23 mrd. kr for å komme i gang på Sørlige Nordsjø ta Norge til toppen når det gjelder satsing på havvind internasjonalt. Om vel ett år åpner Northen Lights, altså Langskip, som er verdens første fullskala kommersielle anlegg for fangst og lagring av CO2. Det begynte som en månelandingstale og science fiction. Nå blir det implementert og ifølge FNs klimapanel avgjørende for at vi skal være i nærheten av 1,5-gradersmålet. Og er det andre tiltak vi kan diskutere for å få opp tempoet, vel, da gjør vi med glede det.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

en rekke høringsinnspill til denne saken fra både enkeltpersoner og organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, Birdlife Norge, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar og Den Norske Turistforening. Alle de nevnte er positive til representantforslaget fra Venstre om å ta større hensyn til naturog kulturlandskap og gode lokalmiljø når det skal bygges nytt sentralnett – eller transmisjonsnett, som det også kalles – ved å sikre at alternativer med jord- og sjøkabel blir utredet parallelt når luftledning utredes. Likevel er det et flertall i komiteen som avviser forslaget – et flertall som jeg, saksordføreren, riktignok ikke er en del av. Dette flertallet er fornøyd med dagens regelverk og mener at alternativer kan utredes innenfor dette regelverket. Det gjøres riktignok svært, svært Noen av partiene i flertallsinnstillingen har bl.a. engasjert seg sterkt for å overstyre Statnetts plan om luftledning mellom Bærum og Oslo, særlig av hensyn til ulempene ledningen medfører for tomteverdiene i området. registrerer at noen partier er mer opptatt av tomteverdier i Oslo enn av verdiene på natur- og kulturlandskap i distriktene. Diskusjonen viser like fullt at dagens praksis faktisk er strømlinjeformet: Høyspentledning i luft er regelen, alternativer utredes så godt som aldri. Det finnes gode argumenter for å se på alternativer i både by og bygd, ikke minst når Statnett – slik flertallet i saken understreker – legger opp til å investere 100–150 mrd. kr de kommende årene. Særlig elektrifiseringen av sokkelen vil by på store konflikter, f.eks. i reinbeiteområder. Mindretallet i komiteen viser til Danmark, hvor Folketinget har endret retningslinjene for utbygging av sentralnett, og til naturavtalen fra Montreal, som pålegger oss å verne minst 30 pst. av natur både til havs og til lands og til å restaurere 30 pst. av den naturen som er forringet. Som en del av mindretallet er jeg skuffet over de beslutningene som allerede er fattet, f.eks. om å rasere Etnefjellet med luftledning.

utbygging av sentralnettet grundige, og de miljømessige og økonomiske konsekvensene blir ettergått. Det ser vi også når det gjelder byggetid for nettet. Det tar tid å få en slik prosess gjennom. planlegging, søknader, behovsprøving, høringer og utredninger, og i tillegg har vi en geografi i dette landet som ikke alltid er like enkel å ha med å gjøre når noe skal bygges. Stortinget har, slik det står i saken, diskutert dette tidligere,

men det er mange hensyn som skal tas, slik flertallet i komiteen beskriver i dokumentet, som forsyningssikkerhet, miljøpåvirkninger, kostnader m.m. Vi skal gjøre store investeringer i nettet de kommende årene, og vi trenger grundige prosesser, noe jeg mener vi faktisk har, men vi trenger også fart og framdrift i planleggingen og byggingen. Vi må ha mer kraft, vi må ha bedre og sterkere overføringskapasitet innenlands, og vi har dårlig tid. Som flertallet skriver videre, er vi opptatt av å finne langsiktige og gode løsninger for hvordan vi flytter kraften fra produksjonsstedet til forbrukeren. Så må vi ha gode avveininger av både miljøkonsekvenser og kost–nytte. Kost–nytte er en del av helheten, fordi regningen for dette havner hos husholdningene og bedriftene i nettleie. Det går altså til sluttbrukeren. Det er ikke bare å bruke penger, vi bruker på en måte husholdningenes og bedriftenes penger på dette.

og sier at de danske reguleringsendringene «vil medføre mer omfattende myndighetsbehandling og offentlig medvirkning i Energinets fremtidige nettprosjekter. Dette kan potensielt medføre noe forlengede ledetider for nettprosjekter i fremtiden». Er det noe Norge ikke trenger, er det

Som sagt trenger vi ikke et system som forlenger saksbehandlingstiden for utbygging av nett her i landet, vi trenger snarere at den blir kortere.

prinsipp for når kabel skal nyttast som alternativ til luftleidning. Desse prinsippa er sidan lagde til grunn for konsesjonsbehandlinga av nye nettanlegg og står seg framleis godt i dag. For nettet dimensjonert for 300 kV eller 420 kV spenning er hovudregelen luftleidning, bortsett frå der luftleidning er teknisk vanskeleg eller umogleg, som t.d. i byar og ved kryssing av større sjøområde.

ei avgrensa strekning med kabling kan gje ei vesentleg betre totalløysing, alle omsyn tekne i betraktning. Handlingsrommet er såleis stort. Utgangspunktet er at bruk av kabel som alternativ til luftleidning alltid skal vurderast, slik det er i dag, men kor grundig kablingsalternativet vert greidd ut, må verta tilpassa kvar enkelt sak ein jobbar med. Dagens prinsipp opnar allereie for ei konkret vurdering av kabel der kostnadsforskjellen mellom luftleidning og kabel er forventa å vera liten. Her er det likevel verdt å merka seg at det ikkje er slik at jordkabel alltid gjev mindre samla negative miljøverknader enn luftleidning. Valet mellom kabel eller luftleidning vert teke på bakgrunn av ei konkret vurdering i kvar enkelt sak. Slik bør det også vera i framtida. Ytterlegare utgreiingar av jord- og sjøkabel vil auka vil auka kostnadene ved nettutbygging, slik den førre talaren sa, og me får meir omfattande og tidkrevjande prosessar i samband med utvikling og behandling av nye nettanlegg. Dette er heller ikkje i samsvar med Høgre sitt ønske om raskare, meir effektive og betre prosessar for utbygging av nye nettanlegg.

Venstres for- slag om alltid å utrede alternativer til luftledning ved utbygging av sentralnettet vil være fordyrende og unødvendig bruk av tid. I en tid der vi må bygge mer nett raskere, kan ikke Senterpartiet se at dette er løsningen for Norge. For sentralnettet er hovedregelen selvfølgelig luftledning, bortsett fra der det er teknisk vanskelig eller umulig, som f.eks. i byer og ved kryssing av større sjøområder. Jordkabel for hele strekningen eller en del av en strekning kan også benyttes der det gir en vesentlig bedre totalløsning, alle hensyn tatt i betraktning. i dag, er at bruk av kabel som alternativ til luftledning alltid skal vurderes, men selvfølgelig er det avhengig av hvor stor utredningen er i forhold til hvor relevant det faktisk er i den enkelte sak. Det er fornuftig bruk av tid. Det er fornuftig bruk av ressurser. Når det gjelder hensynet til parter som blir berørt, skal dette ivaretas i behandlingen av konsesjonen. Konsesjonsprosessen for nye kraftledninger er en grundig prosess og gjenstand for omfattende behandling som opplyser alle sider ved en utbygging. Det er heller ikke gitt at jordkabel gir mindre samlede negative miljøvirkninger enn luftledning. Økt bruk av kabel kan være klokt, men den vurderingen må gjøres i hvert enkelt tilfelle, sånn som det gjøres i dag, og de beste forutsetninger for å gjøre det har NVE. har NVE. Dette forslaget fra Venstre harmonerer etter Senterpartiets syn dårlig med vårt ønske om raskere og mer effektive prosesser for utbygging av nytt nett. Behovet for mer nett og mer fornybar kraft vil bare øke framover, og vi må klare å omstille det samfunnet vi lever i. Det oppfatter jeg at det er stor enighet om i denne salen. Derfor bør ikke dette forslaget vedtas. Statnett planlegger å investere opp mot 150 mrd. kr de neste årene, samtidig som vi allerede opplever stor mangel på nett mange steder i landet.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har bevilget mer penger til NVE, og vårt ønske og mål er å bruke det på å få økt utbyggingstakten for nytt nett og mer fornybar energi, ikke unødige utredninger.

Det er et stort behov for kraft, det er et stort behov for nett, og det blir veldig fort satt opp mot bruk av natur. Jeg tror det er viktig at vi har et avklart regelverk, som saken viser, er nok flertallet i komiteen av den oppfatning at regelverket knyttet til transmisjonsnettet er av en sånn art at vi kan leve godt med det i dag. Jeg synes det er merkelig at en skal ha en målsetting om at det skal utredes kabel i både sjø og grøft helt uavhengig av om det er aktuelt eller ikke. Jeg klarer ikke med min beste vilje å se hva vi er tjent med ved det. Det er merarbeid, det er merkostnad, og det vil ta lengre tid. Det er ingen som er tjent med det.

Det er et viktig alternativ når samfunnsøkonomien viser at det er et areal som kommunen selv er interessert i å betale anleggsbidrag for, og når grunneier selv er interessert i å bidra til løsninger som gjør at arealet blir ivaretatt på en god måte. Det er viktig å ha med seg at vi i dag sliter med høye kostnader. Bruk av kabel, bruk av sjøkabel og økt bruk av den slags vil øke kostnadene. Det er altså brukeren av nettet som kommer til å måtte betale regningen. Noen av oss ønsker mer kraft, og da trenger vi mer nett.

Mitt inntrykk er ofte at vi graver den ned, og så er den ute av syne og ute av sinn. I dag er det omfattende prosesser. Det blir utredet mange alternativer. Det er folkemøter. Det er gjennomføring av synfaringer og omfattende høringer. Jeg tror interessene er godt ivaretatt på begge sider. Noen ønsker raskere og mer effektive prosesser; derfor er jeg svært glad for at denne saken blir avvist.

men da får vi altså alternativene med en gang, og det kan gjøres et valg. Nå får vi veldig ofte, som i eksempelet med Blåfalli–Gismarvik, en strid fordi hovedregelen sier at det skal være luftspenn, og man får en kamp om å få en ordentlig utredning av alternativet – en kamp som aldri er blitt oppfylt. Alle vet at

er forundret over denne voldsomme støtten til en beslutning som bare har vært der i tolv år, og som kom som en reaksjon på kampen som var mot luftspenn og luftledninger i Hardanger. Nå mener jeg vi trenger å se på dette på nytt og ta bort denne regelen, sånn at vi med en gang får utredet der det er snakk om alternativer, og så gjøres det et valg ut fra det.

Det har vi, men samtidig er det områder også i Norge hvor det i høyeste grad kan være aktuelt med jordkabel. Det ble nevnt strekningen fra Hamang til Smestad, altså gjennom Bærum og vest i Oslo, som absolutt er et område hvor vi trenger at det ses på jordkabel. Det er en sak som ligger i departementet nå. Det vil være akkurat like aktuelt i Groruddalen, hvor det er høyspentledninger som man kan ta vekk ved å se på jordkabler.

Jeg tror nok at det forslaget som mindretallet står bak, i utgangspunktet som hovedregel vil medføre et ytterligere press på å legge transmisjonsnettet i kabel, uavhengig av om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, om det er riktig å gjøre det eller ikke. Det er litt øynene som ser, men jeg tror det fort leder til det. Jeg har lyst til å starte med å si at vi har grundige prosesser i dag for å gi konsesjon til spesielt ledningene i transmisjonsnettet. De får mye oppmerksomhet, og de blir grundig vurdert før en gir en konsesjon. I konsesjonsregelverket er det veldig tydelig slått fast at skal ta hensyn til og vurdere natur og miljø, kulturmiljø, kulturlandskap, friluftsliv og landbruk. Det er viktige temaer i konsesjonsprosessen, de må hensyntas. Hvis jeg oppfattet saksordføreren riktig, er det ikke sånn at vi ikke vurderer kabel som alternativ. Det blir vurdert, men det er noen føringer for det. I dag er det sånn at bruk av kabel som alternativ til luftledning alltid skal vurderes, og som det ble sagt i et innlegg tidligere, må hvor grundig kablingsalternativene hvor grundig kablingsalternativene skal utredes, imidlertid tilpasses hva som kan være beslutningsrelevant. Det mener jeg er helt riktig, for det er overhodet ikke overalt det passer. Det er også viktig å merke at det ikke er opplagt at jordkabel gir mindre samlede negative miljøvirkninger enn luftledninger gjør, verken for hensynet til natur eller kulturmiljø en ønsker å ivareta. Kabel gir mer direkte inngrep i grunnen og i naturmangfoldet i vegetasjonen.

trenger mer plass enn selve den smale kabelgrøften. Det er ganske omfattende inngrep hvis en skal kable. Jeg mener at vi har en god ordning sånn som det er i dag, hvor en vurderer kablingsalternativet, ikke utreder, og at en er forsiktig med å påføre samfunnet svært høye kostnader når en skal bygge nytt transmisjonsnett, men at vi gjør det på en grundig måte og vurderer eventuelle fordeler og ulemper på en god nok måte. Jeg er veldig komfortabel med at et så klart flertall avviser forslaget, og viser til den praksisen som har vært, som jeg mener egentlig ivaretar det vi skal ivareta når det gjelder utbygging av nett i tiden framover.

utreder alternativer til høyspentledning i luft eller hva man gjør. Det som ble sagt fra talerstolen her, bl.a. fra Arbeiderpartiet, at man skal se på dette når det er umulig å legge det i luftledning. Det ble sagt fra Høyre at dette kan skje når kostnadsforskjellen er liten. Jeg har et spørsmål om noe som bekymrer meg veldig, også hvis målet er å bygge mer nett. Vi trenger mer nett. Vi er kanskje uenige om hvor mye, men vi trenger mer nett. Finnes det da noensinne en terskel der natureller kulturverdier gjør at man ikke går videre med [18:26:43]: Utgangspunktet i dag er at en skal vurdere bruk av kabel som alternativ til luftledning, og at det alltid skal vurderes. Hvor grundig kablingsalternativet utredes, må tilpasses hva som kan være beslutningsrelevant. Representanten spør om det kan forekomme. Selvfølgelig kan det forekomme. Jeg har ikke alle mulige, tenkelige prosjekter i tiden framover i mitt hode, jeg vet ikke helt hva de blir. Det som er helt sikkert, er at med den tilnærmingen Rødt har i denne saken, vil det koste mye mer å bygge ut det nettet vi som samfunn trenger for å utvikle samfunnet videre. Det kommer til å bli betydelige kostnadsøkninger på nettleien for folk, industri og næringsliv med den tilnærmingen. Jeg mener at vi skal følge teknologiutviklingen, bidra til teknologiutvikling og sørge for at der hvor det kan og bør kables,

at ting vurderes, men ikke utredes, tror jeg det oppleves for mange som en hån mot de demokratiske prosessene. Jeg skal være litt konkret. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å se for seg alle mulige, forskjellige prosjekter,

nærliggende eksempel der det er konkrete natur- og kulturkonflikter, er jo elektrifiseringen av Melkøya og Skaidi– Hammerfest. aktuelt for statsråden ikke bare å vurdere alternativer til luftledning, men også faktisk å utrede alternativer til luftledning hvis regjeringen faktisk skal gjennomføre det sinnssyke prosjektet det er å elektrifisere Melkøya?

Å underbygge at folk har trygghet for arbeid og at en kan videreutvikle Finnmark og de fantastiske mulighetene som er i Finnmark, skape ny næringsaktivitet, osv., synes jeg er en stor og viktig samfunnsoppgave som har vært forsømt i altfor mange år. De har tapt for mange muligheter. Vi ser det gjennom at befolkningsutviklingen i Finnmark er i dramatisk nedgang. Jeg vil anbefale representanten å ta en tur til Kirkenes-området, hvor grunnskoletallet nå er under 1 000 for første gang på mange tiår. egentlig ganske dramatisk. Årsaken til at en ikke klarer å utvikle samfunnet videre, er mangel på strøm, mangel på nett. At vi legger til rette for det, synes jeg er en veldig fin ting. Når det gjelder ledningen Skaidi–Hammerfest, har vi gitt konsesjon til den med luftledning, ut fra prinsippene i det gjeldende regelverket.

Vil statsråden være med på at vi bare kan fjerne hele setningen om hovedregel? Det viktigste er at vi bygger ut et nytt nett, enten det legges i sjø, i jord eller i luftledning. [18:31:08]: Det er veldig vik- tig at vi får bygd ut mer nett, og spesielt transmisjonsnettet, som inneholder mange flaskehalser og mange utfordringer, og som har vært et forsømt politisk område, i hvert fall de siste ti årene. Vi har i dag søknader om nettilknytning på 15 000 MW. Mye av begrensningene ligger i transmisjonsnettet, og det er viktig å få bygd det ut, for det gir muligheter for arbeid osv. Når det gjelder å fjerne denne regelen og si at det er greit – nei, jeg er ikke enig i det. Vi Vi har et ansvar for også å gjøre dette samfunnsøkonomisk riktig og ikke ukritisk påføre innbyggerne store kostnader, enten det er i form av belastning knyttet til natur, miljø osv. eller direktekostnader i form av økt nettleie. Så vi må vurdere dette på en god måte. Jeg mener at det som er grunnlaget sånn som det foreligger i dag,

hvorfor det er så viktig å beholde denne setningen om at man skal ha som hovedregel at det nye transmisjonsnettet skal bygges med luftledninger. Det eneste vi ønsker, er at denne føringen legges til side, slik at man får en ordentlig vurdering av jordkabel og sjøkabel der det kan være aktuelt. Det enkleste ville være bare å ta bort den setningen, som kom inn i 2011, og den kom inn nettopp som en respons på den konflikten som var i Hardanger. Jeg er helt sikker på

tid enn om man her har en likeverdig tanke om de tre alternativene når man skal planlegge et nytt nett.

når et system, enten det er NVE eller andre eksperter og utredere, ser på de ulike alternativene, følger de Stortingets vedtak. En hovedregel fra et flertall på Stortinget er det som som hovedregel blir fulgt. Det er den delen vi ønsker å ta bort, og jeg er helt sikker på at det også ville ha ført til at man fikk bedre løsninger, gjorde mindre feil, ødela mindre natur, ødela færre færre viktige kulturområder og ivaretok flere bomiljøer. Jeg er helt sikker på at vi i Norge også er villige til å ta en kostnad ved det, hvis det er det som er sannheten, men jeg er ikke sikker på at det nødvendigvis koster mer heller. Jeg tror ikke utredningene viser at sjøkabel nødvendigvis er dyrere enn luftspenn. Det har aldri vært utredet tilstrekkelig til å kunne fastslå en slik forståelse av en sannhet.

takke for debatten og legge til én ting som jeg synes er litt viktig. Dette handler ikke om hvorvidt man er for eller mot å bygge ut nett i Norge, det handler om hvorvidt vi skal ha en demokratisk legitimitet når vi bygger ut nett. Jeg er redd for at konsekvensen av at vi er så låst til luftledning som hovedregel – der man ikke utreder, men bare vurderer alternativer

Det tror jeg egentlig at de andre, større partiene i denne salen innerst inne vet: at det er og kommer til å bli et langsiktig problem hvis man skal ture fram og investere 100–150 mrd. kr i ny nettutbygging

noen representanter nå konstruerer problemstillinger, for kabel som alternativ, enten på hele eller deler av strekningen knyttet til utbygging av transmisjonsnettet, er på bordet i de fleste tilfellene. Det har vært kabelvurderinger knyttet til Skaidi–Hammerfest på enkelte strekninger og for Blåfalli–Gismarvik. Vi har det på den linjen som representanten Elvestuen nevnte, Bærum–Hamang, osv. Det er oppe, det blir vurdert, og vi har kostnadsbildene på det. Begrunnelsen for ikke å gå for det er også til stede,

Det er viktig å huske på at vesentlige kostnadsøkninger for ett enkelt prosjekt på ett enkelt sted betales av alle strømkundene i Norge. Hvordan skal en ivareta demokratiet ved den typen beslutning? Det må jo ligge i det konsesjonsregelverket og i den oppbyggingen av lovverket som vi har. Energiloven er ganske tydelig på at vi skal bygge ut nett «på en samfunnsmessig rasjonell måte». Vi skal ta hensyn til de samfunnsøkonomiske prinsippene som ligger til grunn når vi beregner dette. Vi må forholde oss til det. Det er noen hensyn knyttet til natur, kulturmiljø

i hvilke tilfeller de ville bygd de ordinære ledningene slik de går i dag, i master. Slik jeg hører argumentasjonen, blir hovedregelen kabling, det er det som vil presse seg fram. Da har vi i hvert fall ikke oppfylt energilovens forutsetning om at vi skal bygge ut dette på en samfunnsmessig rasjonell måte.

[18:40:36]: Til spørsmålet fra statsråden: Vi er absolutt villig til å bygge luftledninger mange steder. Det som er, er at vi ikke vil at det skal gjøres feil. Jeg mener det ble gjort feil i Blåfalli–Gismarvik. Måten man nå bygger ned Etnefjellet på, mener jeg er feil. Man fikk et tidsproblem fordi man ikke hadde grundig nok utredning tidsnok. Jeg mener man vil gjøre feil hvis man nå legger luftledning på strekket gjennom Bærum og vest i Oslo. Der har man både bomiljøer og andre grunner til å se på jordkabel. Der har statsråden en mulighet til å ta en riktig beslutning. Det vil være feil hvis vi ikke benytter anledningen når det skal legges nye ledninger gjennom Groruddalen, til i større grad å legge dem i kabel for å frigjøre både naturområder og andre områder. Sånt vil man helt sikkert også finne andre steder. Det er den setningen med hovedregel om luftledning som ikke gir mening, og den gjør at vi oftere gjør feil enn vi trenger å gjøre.

Det gjelder ikke minst alle de stedene hvor vi trenger å forsterke nettet, der det er luftledning fra før, og oppgradering av nett trengs det mye av. Jeg undres over motviljen mot annen teknologi. Det er en like stor fobi som det noen av oss andre anklages for her. Jeg har en morfar som har lagt sjøkabler i hele sitt voksne arbeidsliv. Vi har teknologi på dette området. Vi har lagt verdens lengste undersjøiske kabel, North Sea Link, Englandskabelen. Det er faktisk ikke riktig å framstille dette som en veldig dyr, vanskelig og avansert teknologi som Norge ikke har peiling på. Det har vi, vi er ikke villige til å gå videre med disse utredningene. Det legges bort tidlig i prosessene. Det har vi fått bekreftet i denne debatten, og da tror jeg mange opplever det som en skinnprosess, dessverre. Jeg er dypt bekymret. De kommer, er ikke oppkonstruert. Vi har et pågående menneskerettighetsbrudd i dag med utbyggingen på Fosen. Det er illusorisk å tro at den nettutbyggingen som skal komme i Finnmark, ikke vil by på lignende problemer hvis vi ikke er flinkere til å ta hensyn og foreta nødvendige og grundige utredninger. Jeg kan hilse fra min partileder fra Kirkenes og si at

nemlig Skaidi–Hammerfest-linjen, som vil by på store problemer med tanke på de menneskerettighetene vi har sagt at vi skal overholde overfor reindriftssamer i Norge.